Готові до реєстрації? Отже, прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 357 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження наших колег: Олександра Івановича Дубініна, привітаємо, і Віктора Миколайовича Остапчука. Привітаємо наших колег. Колеги, я хочу проінформувати вас, що, як і заявлялось публічно, вчора Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". А у сьогоднішньому числі газети "Голос України" за моїм дорученням було опубліковано текст закону, що робить незворотнім набрання ним чинності, колеги. Закон опублікований. І дуже символічно, що ми прийняли закон у Чистий четвер, а опублікований він в День вишиванки, і це теж великий символ, адже сьогодні, в третій четвер травня, у всьому світі відзначають День української вишиванки. Наша українська вишиванки – це не тільки древній і стильний одяг, це наш національний символ, в якому закодовані древні образи і обереги усіх українців. Я хочу щиро подякувати усім народним депутатам України, усім працівникам Апарату, усім українцям і тим, які в Україні і які за кордоном, в різних країнах, які одягли сьогодні вишиванки. Вишиванка об'єднує нас, ми різні, і в цьому різноманітті ми єдині. Єдині – значить, сильні. З святом вишиванки, колеги, вас! Вітаю! Вітаю всіх українців у всьому світі! І прошу примірники "Голосу України" роздати народним депутатам. Це вже історичний спецвипуск. І хто має намір взяти його собі на пам'ять, ви зможете зараз отримати від працівників Апарату. Колеги, переходимо до питань порядку денного. Як вчора я і повідомляв, ми маємо завершити розгляд Закону про ДБР. І після того ми відразу переходимо до розгляду проектів постанов про урочисте засідання Верховної Ради України і складення присяги новообраним Президентом України. Я попередньо передбачаю, що близько 30 хвилин на ДБР, 20, 25, 30, а потім переходимо до розгляду постанов, коли буде найвищий рівень мобілізації. Хочу теж вам нагадати, що вчора ми завершили розгляд на 35 правці. на 35 правці. І я прошу зараз представника комітету вийти на трибуну, ми продовжуємо розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (5395-д). Отже, запрошую до доповіді Паламарчука Миколу Петровича. І надаю слово для зачитання правки 35-ї автору правки Олені Сотник. Будь ласка, пані Олена. Дякую, пане Головуючий. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". 35 правка. Ми вносимо зараз зміни до Закону "Про Державне бюро розслідувань", нагадую всім. І розглядаємо питання фінансового забезпечення. В даному випадку це поправка, яка стосується доплат, зокрема, доплат у вигляді премій. Я нагадаю, що ще під час того, коли ми розглядали питання про Національну поліцію, вже порушувалася ця історія і ця дискусія про те, що премії завжди були у правоохоронних форматом не по заохоченню людей, а навпаки, стримування: хто добре працює, хто є лояльним, тому дають премію; хто погано виконує накази вищестоящих командувачів і не є лояльним, тому премій не дають. Тому, я вважаю, що зависокі ставки премій – це є корупційна складова. Треба платити людям достойні заробітні плати. А в ДБР вони більш ніж достойні. Подивіться, вони перевищують середні заробітні плати в кілька разів. Тому, я вважаю, що не має бути… Отже, автор наполягає на голосуванні. Я ставлю 35 правку на голосування. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Будь ласка. За-60 Рішення не прийнято. 36-а, Найєм. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, ми вчора про це вже говорили, про доплату за науковий ступінь, але в цій статті ще у нас є протиріччя. Тому що в частині третій статті 20 не передбачається доплата за почесне звання. А доплата за науковий ступінь, як ми вже сказали, і моя колега говорила, і я говорив, працівникам органів досудового розслідування, особливо те, що стосується в цій статті, тобто саме працівникам, які займаються проведенням досудового розслідування, ми вважаємо недоречною. Тому прошу проголосувати, щоб це скасувати.

Належний рівень оплати праці та соціального захисту працівникам ДБР виступають гарантією їх незалежності та неупередженості діяльності, для зменшення корупційних ризиків у їхній діяльності. Тому комітет відхилив дану правку. голосування… Ставлю на голосування правку 36 народного депутата Найєма. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

За-52 Рішення не прийнято. Наступна - 37 правка. Олена Сотник, будь ласка. цією поправкою виключити із законопроекту доплати за почесне звання і науковий ступінь. Вчора вже пояснювала цю логіку, повторюся. Ніякого відношення до якості слідства, до професійних функцій слідчих, а також оперативних співробітників в Державному бюро розслідувань наукове звання або науковий ступінь, або почесне звання не має. Більше того, це є колізія, яку ви вносите даною правкою, тому що Кабінетом Міністрів положенням про доплати взагалі питання почесного звання не передбачено. Тобто для будь-кого іншого в інших органах державної, центральних органах державної влади не буде такого формату, а для Державного бюро розслідувань ви це робите. Більше того, я нагадую, сьогодні вже зарплати в Державному бюро розслідувань законом гарантовані значно вищі, ніж середні заробітні плати по всій Україні. Дякую. Комітет відхилив дану поправку, оскільки відповідні доплати відповідають загальноприйнятим стандартам доплат всім працівникам органів державної влади. Тому комітет, керуючись цією нормою, відхилив дану правку. Дякую вам. Я ставлю на голосування правку 37-у. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати, будь ласка.

Наступна - 38-а. Не наполягає. 39-а. Не наполягає. 40 правка. Автор не наполягає.

Шановні колеги, мова йде про Дисциплінарну комісію і про положення про Дисциплінарну комісію. Ми пропонуємо, так само, як і інші положення, зокрема, положення про РГК НАБУ, щоб воно визначалось на основі типового положення уряду. Тому що зараз норма, яка передбачається, це вбачається, що ДБР саме визначає положення про Дисциплінарну комісію. Тому ми пропонуємо, щоб це також визначалось згідно типового положення, яке вже розроблене урядом. І згідно цього положення розробляти і Дисциплінарну комісію, і положення про Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань.

слова "на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів". Тобто Кабінет Міністрів затвердив типове, тобто ми якраз повертаємося до тих норм і стандартів, які затвердив Кабінет Міністрів. Тому, я рахую, що комітет відхилив обґрунтовано цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування правку 45, комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Отже, шановні колеги, хочу вам повідомити, що лишилося всього дві правки, через 5-7 хвилин відбудеться голосування. Після розгляду правок я надам ще слово для заключного виступу представнику комітету Паламарчуку Миколі, а також директору бюро Трубі Роману Михайловичу. Через 5-7 хвилин відбудеться голосування, тому прошу через 5-7 хвилин всіх прибути в зал для прийняття рішення.

феноменальна логіка. Дисциплінарна відповідальність, вона, в принципі, є нічим іншим, як відповідальність за певні проступки тих же працівників Державного бюро розслідувань. Ми вже спостерігали деякі формати, скажімо так, впливів різних правоохоронних органів один на одного, тому, я думаю, що якраз питання це є дуже актуальним. Яким чином може сам голова Державного бюро розслідувань, директор Державного бюро розслідувань, визначати формати і порядок такої дисциплінарної відповідальності? Є Кабінет Міністрів, є типове положення, Кабінет Міністрів має для Центрального органу виконавчої влади затвердити таке положення, і зробити це абсолютно об'єктивно і незаангажовано, а участь в цьому якраз голови Державного бюро розслідувань - це є ніщо інше, як заангажованість. Тому я категорично проти і вважаю, що це має бути повноваження Кабінету Міністрів

І ця пропозиція була відхилена. Тому прошу поставити її на підтвердження, на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування правку 46 народного депутата Сотник, комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

50-а. Автор не наполягає. І, колеги, 51-а. Автор не наполягає. Таким чином, хочу вам повідомити, що ми пройшли розгляд всіх правок, які були подані до даного законопроекту, відбулася дискусія, і, я сподіваюсь, ця дискусія нас призведе до позитивного рішення. І зараз я вам даю для заключного слова спочатку Паламарчуку Миколі Петровичу, потім тобі, Роман Михайлович. Через п'ять хвилин, колеги, відбудеться голосування, через п'ять хвилин. Я прошу голів фракцій запросити всіх народних депутатів в зал для прийняття рішення. А зараз запрошую до заключного слова першого заступника голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Паламарчука Миколу Петровича, будь ласка.

Державне бюро розслідувань - новий правоохороннй орган, на якого покладаються важливі завдання по розслідуванню злочинів, вчинених вищими посадовими особами держави та працівниками правоохоронних органів. Створення цього органу було важливим етапом реформування старої правоохоронної системи, виконання зобов'язань перед Радою Європи щодо позбавлення органів прокуратури функцій досудового слідства та створення єдиного органу по розслідуванню Попри всі розмови про те, що в ДБР немає людей чи приміщень, або про те, що його руйнують політики, можу сказати, що бюро працює, воно відбулося. Відбувається розслідування кримінальних проваджень. З прийняттям цього закону воно стає все ефективнішим та сильнішим. Саме законопроект з реєстраційним номером 5395 є таким першим кроком до цього шляху. Ще раз нагадую, що законопроект вирішує комплекс правових, організаційних та кадрових питань, що дозволить повноцінно запрацювати Державному бюро розслідувань, зокрема відповідним положенням проекту. Встановлення кваліфікаційної вимог до директорів територіальних управлінь, керівників підрозділів центрального апарату та керівників підрозділу внутрішнього контролю ДБР. Доповнюється перелік підрозділів ДБР, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, встановлюється та затверджується текст присяги осіб рядового і начальницького складу ДБР, встановлюються спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань. Безперечно, даний законопроект не вирішує всіх проблем. Тому Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності цього місяця, 29 травня, проведе комітетські слухання на тему: "Діяльність Державного бюро розслідувань: стан виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод громадян". За результатами слухань виробимо рекомендації, в тому числі законодавчі пропозиції щодо покращення роботи цього органу. А зараз, шановні колеги, прошу всіх підтримати прийняття цього законопроекту в другому читанні та в цілому як закон. Дякую. Отже, колеги, зараз заключний виступ, і вже через 3 хвилини голосування. Я прошу всіх прибути в зал. Я дивлюся, що не всі фракції на місці. Я розраховую, що протягом заключного виступу всі підійдуть. Зараз до заключного слова запрошується директор Державного бюро розслідувань Труба Роман Михайлович. 3 хвилини, будь ласка. І після того - прийняття рішення. Будь ласка, пане Романе. Шановний пане спікере, шановні народні депутати, присутні! Символічно ще рік тому, 17 травня, в цій сесійній залі було проголосовано законопроект 5395 в першому читанні.

З тих пір протягом року було кілька спроб проголосувати і ухвалити законопроект в другому читанні та в цілому. Я сподіваюсь, що саме сьогодні буде остаточне ефективне та позитивне голосування. Чому це важливо? Півроку працює Державне бюро розслідувань, 11 тисяч кримінальних проваджень, 650 працівників Державного бюро розслідувань, з них 350 слідчих, однак жодного оперативного працівника. Тому що через технічну помилку в Законі "Про Державне бюро розслідувань" ми не можемо призначити конкурс і провести відповідні конкурсні дії. Оперативно-розшукові дії у всіх кримінальних провадженнях здійснюють працівники інших правоохоронних органів, при цьому більшість кримінальних проваджень, які розслідує ДБР, торкаються саме цих оперативних працівників інших правоохоронних органів. Тобто, де-юре ми маємо оперативні підрозділи, оскільки це передбачено в законі, де-факто ми не можемо оголосити конкурс і призначити цих працівників на посади. Законопроект 5395-д виправляє цю помилку. І якщо сьогодні ви проголосуєте за цей законопроект, ви розв'яжете правовий вузол. Протягом кількох місяців буде проведено конкурси, але, найголовніше, в нас будуть власні оперативники. Саме тому це є основна причина, через яку я прошу проголосувати за законопроект 5395. Шановні народні депутати, я вітаю кожного з Днем вишиванки. Я прошу підтримати не лише культурну спадщину України, але і наше майбутнє, формування сучасного, незалежного правоохоронного органу – Державного бюро розслідувань. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Роман. Я переконаний, весь зал Верховної Ради підтримає ДБР і підтримає дану законодавчу ініціативу. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Колеги, свято святом, але треба працювати. Будь ласка, верніться на робочі місця і займіть робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Ми завершили обговорення. Я прошу усіх, хто знаходиться зараз в кулуарах, хто веде дебати, повернутися на робочі місця, приготуватися до голосування. Хлопці, з лож поверніться, ви ж не встигнете просто. Отже, можемо голосувати? Увага! Колеги, ми довго йшли до розгляду цього законопроекту, я впевнений, ми зараз одностайно його підтримаємо, переходимо до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5395-д) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримаємо ДБР, підтримаємо законопроект, голосуємо в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо.

Вітаю всіх народних депутатів, які були причетні до підготовки цього закону, вас, пане Миколо Паламарчук. Ми довго йшли, але ми змогли його сьогодні прийняти. Отже, закон прийнято. Колеги, тепер хочу вам повідомити про наступний порядок роботи. Перший – це є постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України. є 7 постанов, але 2 з них мають одного автора. Тому розгляд буде наступний: спочатку виступ усіх авторів постанов, потім виступ від комітету, потім обговорення "два – за, два – проти", і потім – голосування. Я буду пропонувати, щоб ми розглянули за скороченою процедурою. Я буду рекомендувати – за скороченою. Хочу вам нагадати, що в нас, окрім того…

Отже, колеги, після того, хочу вам нагадати, в нас є 2 законопроекти по реформі парламенту. Я розраховую на загальну підтримку всіх тих, які брали участь в "Діалогах Моне". Потім включення в порядок денний законопроектів, і я сподіваюсь, ми це зможемо зробити до 12 години. Отже, колеги, ми переходимо до розгляду постанов: 10270, а також 10270-1, -2, -3, -5, -6, -7. І я прошу проголосувати за розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо! За-214 Рішення прийнято. І я зараз буду надавати авторам постанови в тій поетапності, як постанови були зареєстровані. Отже, першим до слова запрошується народний депутат України Міщенко Сергій Григорович. Будь ласка, пане Сергій. Шановні українці, сьогодні в парламенті проект постанови, який своїми голосами підтримала вся Україна, від сходу до заходу, від півночі до півдня, Постанова про призначення дати інавгурації новообраного Президента. Сьогодні весь світ дивиться на те, як Україна реалізує цей результат цих виборів - виборів, визнаних в усьому цивілізованому світі. Це є наш тест на зрілість. Можна називати сотні причин, чому нам вкрай важливо ухвалити сьогодні цю постанову. Пункт перший – мільйони людей чекають на це. Пункт другий міжнародні наші партнери теж чекають на це. По-третє, нам потрібна єдність, а не розбрат. Але про яку єдність можна говорити, коли цей парламент починає протистояння навіть із дати інавгурації? Чи потрібен тоді такий парламент? І це ще Президент не вніс пакет законів, які чекають мільйони українців. Усіх уже дістала ця гризня. Четверте – закон і Регламент, стаття 165 Регламенту: "Дата і час проведення урочистого засідання Верховної Ради погоджується з новообраним Президентом України". Парламент завжди виконував цю норму. Новообраний Президент погодив дату – 19 травня об 11 годині. Тому прошу змінити час в моїй постанові з 10-ї на 11 годину. Зараз шукаються різні причини, чому б не голосувати. 19-е – це День пам'яті жертв політичних репресій, і саме в цей день символічно привести до присяги Президента незалежної України, Президента, який об'єднав країну, бо саме за право жити на своїй землі і вільно вибирати собі українську владу боролися мільйони героїв. І я переконаний, що новообраний Президент схилить голову в цей день перед меморіалом жертвам репресій в Биківні. І він на все життя запам'ятає цей день, а також ту відповідальність, яка лежить на ньому перед минулим, сьогоденням і майбутнім. Зараз вибір за кожним депутатом. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. До слова запрошується народний депутат України Балога Віктор Іванович. Будь ласка, пане Віктор. Шановні друзі, ну, мені здається, що в цьому залі сьогодні буде консенсус, тому що ті проекти постанов, які тут зареєстровані, всі враховують позицію новообраного Президента про те, щоб ми проголосували за 19.05. Тому я не маю чого добавити. І надіюся, що одна з постанов набере необхідну кількість голосів для того, щоби ми в неділю провели інавгурацію новообраного Президента. Дякую. Дякую вам. До слова запрошується народний депутат України Купрій Віталій Миколайович. Будь ласка, пане Віталій. Віталій Купрій, позафракційний, безпартійний. Шановні колеги, шановне українське суспільство, зараз у нас визначальний день, ми можемо швидко допомогти нашому новообраному Президенту Зеленському змінити нашу систему. Давайте скажемо відверто: ми всі усвідомлюємо, що кожного дня тотально грабується наша країна. За моїми підрахунками, більше одного мільярда гривень привласнюється можновладцями, в тому числі, які знаходяться в цьому залі, які сидять в трибуні. І це все корупційні оборудки на митниці, офшорні махінації, державні підприємства, відкати на тендерах, ми це все бачимо. Кожен день дуже важливий для нашої країни, щоби надати можливості нам задихати по-новому, але не кожному це до вподоби, тому що позаду мене сидить людина, відвертий брехун, який обіцяв новообраному Президенту Зеленському, що ще 14-го числа буде проголосована і визначена дата інавгурації. В дев'ять ранку міг зібратися регламентний комітет, і уже в обід ми могли проголосувати. Навіщо це все затягування? Навіщо цей весь цирк? І ми це все розуміємо. Вони безбожно крадуть, вони хочуть залишатись на посаді і, не дай Бог, не дати Президенту можливості достроково припинити повноваження цієї Верховної Ради. Давайте будемо відверті: а що ми зробили для країни, окрім певних там напрямків, які не стосуються життя людини, покращення боротьби з корупцією? Ми нічого не зробили. Я вважаю, якщо ми зараз не проголосуємо за те, що вимагає Президент Зеленський - 19 число, то нас всіх чекають дуже неприємні часи. Може прийти третій Майдан, і буде нам дуже неприємно. Ми всі тоді будемо відповідати за те, що зараз творимо. Голосуємо за... До слова запрошується народний депутат України Каплін Сергій Миколайович. 10:33:45 КАПЛІН С.М. Шановні співвітчизники, моя постанова говорить лише про одне: Президента, нового Президента має відбутися 19 числа. Враховуючи, що у іноземних урядовців, дипломатів є бажання бути присутніми на відкриті нової політичної епохи в Україні, ми маємо зробити другий етап у Палаці "Україна" або на стадіоні "Олімпійський". Після цього відразу, коли Зеленський вступить в свої конституційні права, він має розпустити парламент, і це вимога передусім українського народу. Розпустити, бо довіра до українського парламенту складає не більше 2 відсотків. Розпустити, бо 79 відсотків українців по результатам роботи українського парламенту опинилися за межею бідності. Розпустити, бо за результатами роботи українського парламенту і урядів, яких обирав український парламент, ми маємо найнижчу пенсію в Європі, ми маємо найнижчу зарплату в Європі. Ми скоротили практично в 2 рази кількість людей, які мають право отримувати субсидії. Розпустити, бо саме через злочинну, непрофесійну діяльність українського парламенту 12 мільйонів українців виїхало працювати за кордон. Розпустити, бо саме український парламент і уряд, який обирав український парламент, збільшили для простих українців тарифи майже на 500 Розпустити, бо це один з найгірших українських парламентів. І останнє. Кажуть, що це практично неможливо зробити. Три роки тому ми з Олександром Сугоняко подали заяву про вихід із фракції ББП і коаліції "Європейська Україна". Ми були у судах, повигравали суди, але Голова Верховної Ради України не робить це. Я заявляю: на сьогоднішній день у нас немає жодної коаліції. І в підтвердження я повторно від нашого імені передаю Голові Верховної Ради України заяву про вихід із коаліції і БПП. У вас, Зеленський, є право відразу розпустити український парламент… До слова запрошується народний депутат України Куренной Володимир Костянтинович. Доброго дня, шановні колеги! Я представляю проект, яким пропонується провести урочисте засідання щодо приведення до роботи новообраного Президента 17 травня. Ми всі чули багато разів від багатьох представників команди новообраного Президента, що нам потрібно якомога швидше надати Булаву пану Президенту для того, щоб він почав свою історичну місію. Отже, я пропоную провести урочисте урочисте засідання парламенту саме 17 травня, в зв'язку з тим, що фактично що 17-го, що 19 травня ніхто із серйозних міжнародних делегацій… Ну, буде важко приїхати до інавгурації. Отже, скоріш за все, команда діючого Президента не дуже переживає з цього приводу. я вважаю, що ми можемо провести інавгурацію відповідно до вимог новообраного Президента, який хоче поскоріше зайняти свою посаду, 17 травня. І це буде добре. Завершили? Дякую. І заключний виступ від авторів. Народний депутат Тетерук Андрій Анатолійович, будь ласка.

в порівнянні з українською мовою, так само генетичний код, яким ми пишаємось, і ви сьогодні виглядаєте чарівними. Зберігайте цей настрій, він нам знадобиться. Щодо постанови і дати інавгурації хочу зауважити наступне. Наша принципова позиція була не поєднувати несумісні речі - проведення інавгурації в дні, коли саме в цьому парламенті ми прийняли постанову, коли визнавали дату 18 травня датою геноциду кримськотатарського народу, який страждав від радянського режиму. Так сталось, що наступний день, 19 травня, – це третій тиждень травня, в який у нас припадає День вшанування пам'яті жертв політичних репресій. Знову ж таки, тоталітарним радянським режимом було знищено сотні тисяч українців. Ми не можемо поєднувати в дні, коли ми вшановуємо пам'ять сотень тисяч закатованих українців, з урочистостями, присвяченими інавгурації Президента. Парламент – це місце для дискусій. І в результаті дискусії було знайдено компромісне рішення, що саме 20 травня буде наступною датою, коли народні депутати готові віддати голоси за день проведення інавгурації. Це є компромісом для "Народного фронту". І ми погоджуємось з тим, що 20-е - слушна дата для того, щоб зробити інавгурацію можливою. І тому 28-е вже втрачає свою свою позицію, дата. Тому я відкликаю свою постанову і пропоную проголосувати за 20-е, щоб проголосувати і рухатись далі. Перед нами великий порядок денний, який ми маємо опрацювати. Наш парламент працює 5 років, і ми маємо довести, що ми самий ефективний парламент України. Дякую. Отже, запрошую до виступу першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника Павла Васильовича. Шановний Голово, шановні колеги, мені потрібно доповісти дуже стисло висновки комітету щодо 7 постанов. Навряд чи я встигну це зробити за дві хвилини, прошу наперед додати мені, при потребі, часу. Отже, 15 травня наш комітет розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту і прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекти постанов Верховної Ради

Також законопроект 10270-3, внесений народним депутатом Капліним. Законопроект 10270-6, внесений народним депутатом Куренним; і 10270-7, внесений народним депутатом Тетеруком. Всі вони мають один предмет і стосуються дати, місця, часу, порядку проведення урочистого засідання для приведення до присяги Українському народові новообраним Президентом України Зеленським Володимиром Олександровичем. Комітет звернув увагу на те, що питання проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом, до предмету віддання нашого комітету не належить, хоч, всупереч предметам віддання, з невідомих для нас причин наш комітет було визнано головним підготовки і попереднього розгляду цих проектів постанов. В попередніх скликаннях, зокрема, в 99-му році, в 2004 році, в 2014 роках ці питання відносилися до предмету віддання Комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Починаючи з восьмого скликання Верховної Ради України, вони належать до предмету віддання Комітету з питань правової політики і правосуддя. Водночас, враховуючи важливість порушеного питання, а також враховуючи листи новообраного Президента України… враховуючи важливість порушеного питання та листи новообраного Президента України до Голови Верховної Ради Парубія і до комітету нашого з пропозицією провести урочисте засідання Верховної Ради України 19 травня, комітет розглянув проекти постанов і, і, згідно з положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту, оцінив їх на відповідність оформлення реєстрації їх вимогам закону, Регламенту і прийнятих, відповідно до них, нормативно-правових актів. у своїх висновках комітет зазначив, що всі проекти постанов внесені за підписом осіб, які мають право законодавчої ініціативи, і місце, дати проведення урочистого засідання у цих постановах запропоновані згідно з положеннями статей 164-165 Регламенту Верховної Ради України. Далі. Комітет звернув увагу також на таке, що запропоноване у проекті постанови реєстраційний номер 10270-3, внесений народним депутатом України Капліним Сергієм, проведення урочистого засідання… два етапи (19 травня у сесійній залі Верховної Ради, а другий – 3 червня 19-го року на Національному спортивному комплексі "Олімпійський") у різні дати в різних місцях не узгоджуються з положеннями статей 164, 165 і 166 Регламенту Верховної Ради, якими передбачено місце, дата, порядок проведення Верховною Радою урочистого засідання з приводу складення присяги Українському народові новообраним Президентом. Також комітет зауважив, що у двох проектах постанов (реєстраційні номери 10270-6 і 10270-7) передбачено проведення урочистого засідання у дні 17 травня і 28 травня цього року. А, згідно з Постановою Верховної Ради України "Про Календарний план проведення десятої сесії Верховної Ради" від 20.12.18-го року, ці дні відведено для пленарних засідань. Відтак, проведення урочистого засідання Верховної Ради у такі дні потребує прийняття ще одного додаткового рішення про одноразову зміну порядку денного роботи Верховної Ради. привертає увагу також депутатів до того, що згідно з положеннями частини третьої статті 138 Регламенту постанови і інші акти Верховної Ради приймаються з дотриманням процедури, передбаченої для розгляду законопроектів у першому читанні, з прийняттям їх у цілому, якщо Верховною Ради України не прийнято іншого рішення. Також комітет вважає, що Верховна Рада України має визначитися шляхом голосування і щодо прийняття чи відхилення зазначених проектів постанов, кожної окремо. Дякую за увагу. Дякую вам. Тепер прошу провести запис від фракцій. Я буду надавати від фракцій слово усім фракціям, навіть хто не запишеться. Будь ласка: два - за, два - проти.

"Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Вадатурський Андрій Олексійович. Передає Кишкарю. Будь Шановні колеги, насправді, вибираючи між формою і змістом, український народ, все-таки, шукає змісту. І змістом для реформування країни, продовження тих реформ, які розпочаті, є конкретні законопроекти чи ініціативи. Ми багато разів чули і будемо ще чути про зміну виборчого законодавства, про створення, нарешті, повноцінного законодавства, яке б визначало інституцію парламентського контролю, заборону політичної реклами, Закон України про імпічмент Президента. Я думаю, що всі ці ініціативи, які є змістом роботи будь-якої виконавчої влади, і президентської гілки цієї виконавчої влади в тому числі, очікує український народ і український парламент на його розгляд. Насправді, жодних таких ініціатив ми не побачили. Тому сьогоднішнє голосування є лише голосуванням за форму, а за змістом, ми очікуємо тих ініціатив, зокрема, і кадрових призначень, які будуть генеруватися командою новообраного Президента. Успіх держави – це є успіх Президента України. Я думаю, що всі ми маємо долучитися до успішних, правильних, корисних в державі ініціатив новообраного Президента. Якщо така потуга є, якщо є бажання вносити підготовлені законопроекти, я готовий їх завтра підписати. Давайте їх виносити на розгляд, давайте озвучувати і приймати рішення щодо кадрових призначень. Я думаю, що цей парламент готовий з цим завданням справитися. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Олег Ляшко, Радикальна партія. Оце дійство, яке зараз відбувається в парламенті, це так принизливо виглядає. 21 квітня 73 проценти українців прийшли, проголосували проти Порошенка. Що мала б зробити нормальна влада, якби поважала волевиявлення мільйонів українців? В першу чергу мав би бути створений організаційний комітет по проведенню урочистого засідання інавгурації на найвищому рівні. Натомість реєструється 20 постанов у парламенті. Таке враження, наче це не інавгурація, яка раз у 5 років, а прохідний законопроект чи прохідний двір. Оце дійство принижує нас, українців, перед всією країною. І тому я вважаю, перше, якщо вже говорити за день інавгурації, я думаю, сьогодні був би чудовий день для проведення інавгурації: День вишиванки, чудова країна, красиві люди у вишиванках. І щоб вся країна бачила нашу красу, нашу любов і нашу найкращу країну, щоб весь світ бачив. Якщо вже так сталося, що Президент наполягає, новообраний, на 19 травня, ми не розуміємо, звідки такі наполягання? 19 травня - це День пам'яті жертв репресій. У куточку кожного телевізора стоятиме свічка, чорна траурна стрічка, і це дуже поганий символ. Перед Януковичем падали вінки, перед Порошенком падали солдати, а коли Зеленський хоче приймати інавгурацію з траурною стрічкою. Насправді байдуже, яка дата інавгурації, ми проголосуємо за будь-яку дату, щоб новообраний Президент якнайшвидше набув повноважень і міг реалізовувати свою програму. Важливо, що буде робити новообраний Президент. Відновлення миру, відновлення економіки, подолання бідності - ось те, чого українці чекають від Зеленського і від його роботи. Від "Опозиційного блоку" до мене надійшов лист, що вони просять надати слово Новинському Вадиму. Будь ласка, пане Вадим. Шановний народе України, шановні колеги! Наші виборці очікують від нас, що ми нарешті почнемо працювати не на рейтинги колишнього Президента, який програв вибори, не на преференції так званих стратегічних партнерів, а на забезпечення інтересів громадян України. Політичну злагоду і початку роботи чекають розчаровані в політиках і владі люди, які 73 відсотками голосів сказали своє "ні" п'яти рокам бідності, війни та несправедливості. Тому "Опозиційний блок" закликає всі політичні сили парламенту знайти компроміс, призначити дату інавгурації і привести до присяги новообраного Президента. Закликаю новообраного Президента з більшою повагою ставитися до державних інститутів і ретельніше підбирати формулювання звернень до найвищого законодавчого органу. Перша особа держави варта відмовитись від спроб створити ворога з Верховної Ради. Закликаю парламент згадати сутність представницького мандату. Ми лише представники народу, а його воля вже висловлена на прямих виборах, тому ми зобов'язані її виконувати. Всі ми маємо продемонструвати готовність до спільної роботи, треба визначитися з датою присяги і розблокувати роботу всіх інститутів держави. Фракція "Опоблоку" голосуватиме за всі постанови починаючи з 19 травня, закликає всіх до мудрості, зваженості і відповідальності. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Партії "Відродження" до слова запрошується Писаренко Валерій Володимирович, будь ласка. Шановні колеги, дуже цікаво слухати виступи всіх колег. Можна подякувати, що багато колег зробили роботу, внесли, зареєстрували постанову. Хочу всіх повернути до закону. Є Закон "Про Регламент Верховної Ради України". В цьому законі, в статті 165, зазначено найголовніше, про що всі не хочуть тут говорити, а хтось не хоче слухати. Хочу сказати, що в статті 165, яка говорить про дату і час проведення урочистого засідання Верховної Ради говориться, що потрібно погодити дату і час з новобраним Президентом, це робиться за погодженням. До Верховної Ради надійшов лист від новообраного Президента, що він погоджує дату 19 травня об 11 годині ранку проведення засідання Верховної Ради. Всі інші дати, весь інший час не погоджений з кандидатом з новообраним Президентом. Це означатиме, що, якщо Верховна Рада ухвалить інший час, то ви закладаєте міну під початок роботи новообраного Президента, якого обрали 73 відсотки населення. Навіщо Верховна Рада хоче втратити обличчя остаточно, я не розумію. Подумайте над тим, що ви зараз будете робити. І не треба говорити про те, чи це свято, чи це траур, це наша робота - діяти за законом і виконати свою роботу. Якщо комусь не подобається Президент, йдіть на вибори наступного разу, голосуйте за іншого. Але зараз Верховна Рада повинна діяти за Регламентом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Тепер, хто з фракцій ще не виступав? "Самопоміч", Олег Березюк. Люди обрали нового Президента, тим самим проголосували проти шахрайства, брехні, обдурення людей, і зробили це дуже свідомо.

Верховна Рада має виконати просто механістичну функцію, якщо Верховна Рада підтримує чесність і відповідальність. Голосуючи за пропозицію новообраного Президента 19 травня, ми кажемо: бери відповідальність, неси відповідальність. Що стосується страшної дати – дати пам'яті жертв тоталітарних режимів. Якщо новообраний Президент поклянеться перед Богом і народом на вірність в день пам'яті тих, хто загинув за волю українського народу, це не просто карма, це насправді матриця, яка несе ще більшу відповідальність, і він як новообраний Президент цю відповідальність на себе бере. З Богом! Фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде голосувати за 19 травня. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Сьогодні парламент розглядає, здавалось би, не таке складне питання – визначити день урочистого засідання, коли новообраний Президент, за якого проголосувало більше 73 відсотків у другому турі, мав би скласти присягу на вірність Україні. Сім постанов подано стосовно визначення одного дня, коли має відбутися день інавгурації! Скажіть, будь ласка, хіба це красить парламент, що навіть у такому простому питанні, як день інавгурації, не спромоглися визначити одну дату, яка погоджена, як це написано в Регламенті Верховної Ради, з новообраним Президентом, і провели тут урочисте засідання для того, щоб засвідчити всій країні і світу, що після виборів Президента українські політики здатні об'єднатися? Може, досить грати на роз'єднання? Новообраний Президент ще не приступив до роботи, але вже намагаються поставити палки в колеса, в тому числі, визначаючи день інавгурації. Скажіть, це хіба об'єднує країну? Це робить нас сильнішими? Давайте ще, може, не будемо транслювати цей день, як дехто цього бажає, щоби ще принизити більше Україну! Фракція "Батьківщина" наполягає, і про це чітко сказала наш лідер Юлія Тимошенко: чим швидше відбудеться інавгурація, тим краще для країни, тим менше буде незрозумілих призначень, тим менше буде незрозумілих нагороджень. Нам зараз потрібно якомога швидше втілювати в життя зміни. Час змін прийшов, їх треба втілювати в життя, потрібно робити кадрові зміни. Потрібно приймати новий закон про вибори народних депутатів, незалежно від того, коли будуть вибори народних депутатів. Треба скасовувати корупційну складову, яка є мажоритарна. Треба приймати закон про пропорційні вибори, відкриті списки, щоби кожна людина могла чітко розуміти, за кого вона голосує, тоді і до країни будуть інакше ставитися. І, врешті-решт, треба підвищувати довіру до інститутів... А довіра до інститутів влади базується не на тому, коли панують підкилимні ігри на догоду олігархам. Довіра до країни базується на тому, коли кожен депутат, розуміючи свою відповідальність перед народом, робить ті і приймає ті рішення, які нашу країну зроблять сильнішою. Тому "Батьківщина" буде голосувати за 19 число. Якщо ця дата не пройде, ми проголосуємо ту дату, яка буде найближча, для того щоби якомога швидше провести інавгурацію Президента України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Так, від "Народного фронту" – Максим Бурбак. Шановні колеги, хочу, щоб ми тут вгамували свої пристрасті і, врешті-решт, послухали один одного. "Народний фронт" вкотре заявляє, що рішення про інавгурацію 19 травня є хибним. Нам складно збагнути, чим обумовлено бажання деяких депутатів провести урочисту подію у День пам'яті про жертви політичних репресій, у день трауру. Ми згадуємо у цей день про всіх українців, які загинули від рук окупаційного більшовицького московського режиму, щороку в цей день усі ми засвідчуємо їм свою шану. "Народний фронт" не буде голосувати за інавгурацію новообраного Президента 19 травня. Водночас хочу заявити, що фракція "Народного фронту" підтримає постанову про інавгурацію 20 травня. Ми за те, щоб Володимир Зеленський якнайшвидше приступив до виконання своїх обов'язків, але проти того, щоб його інавгурація розпочиналася у день національного трауру. Тому голосуємо за 20 травня, "Народний фронт" підтримує цю дату. Новітні сторінки історії України потрібно починати з світлих дат, а не з днів трауру, почуйте це! Так само хочу підтримати мого колегу з "Народного фронту" Андрія Тетерука, який відкликав проект своєї постанови про проведення урочистого засідання для складення присяги новообраним Президентом на 28 травня. Голосуймо за 20 травня, об'єднуймо зал! І тепер Верховна Рада України, Кабінет Міністрів і Президент України повинні продовжувати рух країни вперед, повинні продовжувати ті реформи, які ми розпочинали з 14-го року і впродовж усіх разом 5 років тут всі їх впроваджуємо. Тому, шановні колеги, давайте об'єднаємося навколо 20 травня і проголосуємо. Почуйте

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, українці по всіх світах! Сьогодні парламент прийме своє рішення, сьогодні парламент визначить дату, але питання – яку? 19 травня – це День пам'яті жертв політичних репресій. Мій батько – в'язень сталінських таборів. І коли я його питала: "Тато, чому ти інший, ніж всі люди, які живуть, чому я – дочка ворога народу?". Він мені казав: " Оксано, доня, виростеш – все зрозумієш. Але я тобі одне скажу, якби ми тоді не гинули, то ми би як Україна загинули". Якби не гинули ті люди, якби вони не піднімали високо й гордо прапор в ім'я України і наш національний прапор, то ми не мали би сьогодні України, і не було би сьогодні українського народу! У Биківні 19 травня з цілої України з'їдуться масово наші українці і будуть вшановувати пам'ять репресованих і розстріляних. Бо Великий терор чистку робив велику для українців. І в Биківні весь світ українського цвіту, інтелігенції, у цей день більше шестисот людей було розстріляно. Вони будуть 19 травня з 11 години проводити урочисту ходу, українці з цілої України. Вони будуть проводити мітинг-реквієм, вони будуть проводити вшанування, запалювати свічки. Друзі, українці, я не вірю, я не хочу вірити в те, що цей патріотичний український парламент зможе натиснути кнопку на 19 число! Майте Бога в серці! Українці цілого світу, помоліться за цю мить сьогодні. Слава Україні! (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, через 2 хвилини відбудеться голосування. Я прошу усіх запросити в зал. Я прошу усіх голів фракцій зібрати народних депутатів. Зараз надаю слово для виступу на прохання Юрію Шухевичу. Через 2 хвилини голосування. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця, колеги. Уважно, хто в кулуарах, хто в ложах, прошу усіх бути на робочих місцях. Через 2 хвилини голосування. Будь ласка. Шановні депутати Верховної Ради, звертаюся до вас. Я знаю, що декому не терпиться, не терпиться провести інавгурацію. І вони не дивляться на те, що один день чи два дні нічого не змінить, їм аби провести. Але ви думаєте, про те, що 18 – День депортації кримських татар, 19 – День пам'яті жертв більшовицького терору. І таке наполягання на цій даті, що, при приспущеному національному жовто-блакитному прапорі з чорною стрічкою проводити інавгурацію? А чи не є це символічно - потанцювати, поглумитися над пам'яттю і кістками тих мучеників, які лежать в Биківні і в сотнях, і в тисячах могил? Хіба це не реванш, ідеологічний реванш? Так. І ви цього хочете? Ви хочете себе зганьбити? Ганьбіть, але майте на увазі: вам і цього не забудуть. Цього український народ вам також не забуде. Слава Україні! Слава нації! Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу мене послухати уважно, колеги. Дякую, пане Юрію.

Дякую, пане Юрію, за позицію. Отже, колеги, я вам наголошу, як я буду ставити на голосування. Увага! Колеги, зараз буде голосування, і тому важливо, щоб ви знали, за що голосуєте. Я буду ставити кожну постанову так, як вона була подана, але я буду до кожної постанови додавати додаток, на якому наголосив регламентний комітет. Отже, після кожної постанови я буду давати слова "з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України" для того, щоби ми паралельно відразу і внесли зміни до календарного плану. Я буду кожну постанову окремо називати, її автора і дату, щоб ніхто не допустив помилки. Отже, колеги… Дату і час. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Перший проект постанови - 10270. 10270 передбачає 19 травня. Хто підтримує дану постанову, о 10-й годині ранку, прошу голосувати з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. 11 година! 11-а! 11 година, як сказав автор. Отже, 19 травня, 11 година, Сергій Міщенко – автор. З врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. Хто підтримує, я прошу голосувати.

Наступний проект Постанови – 10270-1, автор - Балога, теж 19 травня. І так само наголошую, що з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. Хто підтримує дану постанову... 10-а. Хто підтримує, я прошу голосувати. 10

врахування відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. Не пройшла. Наступна – 10270-2. Це є проект постанови: 20 травня, автор - Купрій Віталій Миколайович – голова міжфракційного об'єднання "За Зеленського". І тут дата: 10 година ранку 20 травня. Зараз 20 травня 10 година ранку. Прошу голосувати, хто підтримує дану постанову. За-315 Конституційна більшість. Отже, ми прийняли проект Постанови 10270-2. Це є 20 травня 10 година ранку, з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. Я наголосив, що ми будемо всі постанови голосувати з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. Отже, ми внесли відповідні зміни, і ми прийняли рішення щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним Президентом України Зеленським, 20 травня о 10 годині ранку. І я прошу Апарат підготувати відповідну постанову з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. І відповідно наступні постанови я вже не можу ставити на голосування, оскільки ця постанова була прийнята Верховною Радою України. І я прошу, колеги, наголосити, що зараз у нас два закони по реформі парламенту. І, колеги, я хочу наголосити: ми всі проводили консультації. Я прошу всіх зараз об'єднатись і їх підтримати це наше зобов'язання перед європейським парламентом. І всі голови фракцій є співавторами тих постанов. Тому я прошу, колеги, бути в залі. Наша робота продовжується. І ми переходимо до розгляду проекту Закону 6256. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету

(реєстраційний – 6256) про внесення змін до законів України про комітети і "Про центральні органи виконавчої влади". Було доручено комітету доопрацювати законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій і внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні. Під час підготовки до другого читання надійшло 58 пропозицій і поправок. З них до порівняльної таблиці внесено 46. 12 пропозицій не включено в порівняльну таблицю, оскільки вони були внесені без дотримання вимог статті 116 Регламенту, пропонували зміни до інших законів. Комітет опрацював всі внесені суб'єктами права законодавчі ініціативи пропозиції, поправки, і, за результатами роботи над змістом проекту, звернув увагу на те, що метою проекту є оптимізація роботи парламентських комітетів Верховної Ради. Натомість, у разі утворення Верховною Радою України 20 комітетів, на думку комітету, можна поставити під сумнів ефективність їх роботи, оскільки до складу окремих комітетів може бути обрано більше ніж 30 народних депутатів, а тому виникатимуть питання з організацією роботи комітетів, їх повноважності при проведенні засідань тощо. Комітет вважає також необґрунтованим визначення переліку та назви комітетів Законом "Про комітети Верховної Ради України", при цьому їх назви, предмети відання та кількість узгоджувати із сферами діяльності міністерств. Разом з тим, комітет зауважує… зауважив, що статтею 113 Конституції передбачено, що Кабмін відповідальний перед Президентом і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Крім того, відповідно до статті 16 Регламенту, комітети формуються на першій сесії новообраної Верховної Ради, а, натомість, Кабмін складає повноваження перед новообраною Верховною Радою, і формування відбувається не на першій сесії новобраної Верховної Ради України. З огляду на зазначене, а також на те, що більшість пропозицій спрямовано на збереження нас та предметів відання комітетів, які утворені Верховною Радою України восьмого скликання, окремі пропозиції передбачають виключення положень щодо співвідношення нас і предметів відання комітетів із сферами діяльності міністерств. В той же час, інші пропозиції пропонують розширити співвідношення між сферами діяльності не лише міністерств, а й інших центральних органів виконавчої влади або державних органів з конституційним статусом тобто більшість пропозицій є взаємовиключними. огляду на це комітет прийняв рішення відхилити всі пропозиції та поправки до проекту Закону номер 6256 і рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 5 частини першої статті 123 Регламенту, за результатами розгляду в другому читанні зазначеного проекту повернути його головному комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання. Комітет звертає увагу на те, що, відповідно до другої частини статті 120 і частини першої статті 121 Регламенту, за наполяганням суб'єкта права законодавчої ініціативи ініціатором відхиленої комітетом пропозиції чи поправки може бути проведено їх обговорення і голосування, якщо такі депутати - автори поправок будуть наполягати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Павло. І в мене прохання, колеги, не розходитись. Я прошу всіх, особливо тих, які брали участь в програмі, попросити депутатів не розходитись. Зараз ми переходимо до правок,

Отже, колеги, в мене є питання, чи є хтось, хто наполягає на правках? Є, так? Включіть мікрофон Олені Сотник. Дякую. Пане головуючий, мені, до речі, дуже дивно, що депутати зараз не слухають, про що ми говоримо. Від цього напряму буде залежати в наступному скликанні парламенту, якщо ви, звичайно, туди плануєте, яким чином будуть працювати комітети, яка їх кількість буде які будуть предмети відання. Ви ж всі боретеся за участь в комітетах, особливо там, де є бюджет, і там, де є фінансові потоки. Будь ласка, колеги, це дуже серйозне питання! Зараз ви недослухаєте, і потім або підтримаєте, або не підтримаєте, і будете хапатися за голову. Я хочу сказати, що в робочій групі ми багато з цього приводу дискутували, але моя позиція незмінна. Ми не можемо прив'язувати до назв міністерств і до конкретних існуючих на сьогоднішній день міністерств. Ми можемо лише визначити максимальну кількість комітетів і записати, що ця максимальна кількість комітетів має відповідати сферам тих міністерств, які є в уряді України. Тому це може змінюватися, це плинна історія, можуть з'явитись нові міністерства або зникнути. Ми… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ще хвилину. Дякую. Ми парламентсько-президентська республіка. Це означає, що парламент є найвищим органом влади. Це означає, що не парламент має до когось прив'язуватися, а, в принципі, від парламенту має далі ієрархічно будуватися державна система управління. Тому в моїй поправці я якраз пропонувала визначити не більше 20 комітетів і прив'язати до тих напрямків, які будуть в міністерствах відповідно до вже подій там, відповідно до того часу, в який момент будуть створюватися ці комітети. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пані Олена, я прошу уважно послухати зараз, бо це ця позиція, яку ми узгодили ще під час прийняття в першому читанні. Отже, мною буде пропонуватись, щоб ми проголосували в редакції лишень 20 комітетів, без будь-яких прив'язок до уряду взагалі. Тобто максимально мінімізована ця позиція. Вона передбачає тільки обмеження кількістю комітетів без будь-яких прив'язок до будь-якого іншого органу. І я це зачитаю перед голосуванням, це невелика правка, в якій редакції буде 5 стаття. Окрім того, вам мали роздати ці пропозиції, Апарат, як мої пропозиції. Ви, будь ласка, огляньте до голосування, але ми маємо спільну цілковиту позицію з цього приводу. Дякую вам. Колеги, ви коли кричите з місця, я просто нічого не чую. Це не має значення, яка правка. Я сказав, що на цю правку буде… Я дам, я зараз дам. Зараз я дам спочатку Левченку, він піднімав наступний руку, 2 хвилини, в нього дві правки. Потім дам вам. І потім дам Євтушку.

Я наполягаю на своїх обох поправках, 25 і 37, вони стосуються одного і того ж самого питання. Стосуються того, що за жодних обставин не можна прив’язувати предмет комітетів

парламентська республіка – реальна влада знаходиться в більшості у Верховній Раді України. Намагання сліпо копіювати вестмінстерську систему, навіть її не розуміючи, є абсурдними. У вестмінстерській системі, зокрема у Великобританії, комітети комітети постійні взагалі не займаються законотворчістю, вони займаються контролем над виконавчою владою і тому вони прив’язані безпосередньо до міністерств. А під кожний законопроект у вестмінстерській системі створюється окремий комітет на розгляд конкретного законопроекту. Тому, коли тут намагаються різні розумники мавпувати вестмінстерську систему, не розуміючи взагалі, як вона працює, ну, це викликає просто, вибачте, сміх, сміх крізь сльози, власне кажучи. Тому, ще раз наголошую – парламентська республіка. Верховна Рада вирішує, які міністерства. Комітети у Верховній Раді займаються законотворчою діяльністю. І скажіть, будь ласка, як можна прив'язати, наприклад, регламентний комітет до якогось міністерства? Як можна Комітет по протидії корупції, до якого міністерства прив’язати? Або Комітет по інформації і зв’язку? Це абсолютно абсурдні пропозиції. Щодо того, що зараз було сказано про те, що нібито буде зачитано з папірця зовсім інше. ви пропонуєте порушувати Регламент, Закон України про Регламент? Ви не маєте права зараз нічого з папірця зачитувати. Ці пропозиції мали би піти в поправках, Ці поправки мали би бути опрацьовані комітетом, і це тоді було б правильно. А так у нас виходить знову абсурд. Тобто в законопроекті, який називається "реформування парламенту", пропонується його прийняти в позарегламентний, позазаконний спосіб. Абсурдно! У мене до вас пропозиція щодо реформи парламенту дуже проста. Нарешті, дайте розпорядження, щоб ввести в дію сенсорну кнопку, яку ви можете ввести в дію, щоби депутати не кнопкодавили. Оце була б хороша реформа парламенту. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз хочу наголосити, що я пропоную, щоб ми голосували в цілому, враховуючи лишень 20 комітетів, без прив'язок до уряду. Це міф, який поширювали, і просто не всі його почули, що тільки без прив'язки до уряду. Отже, зараз… Ставити на голосування, так? Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування правку 25. Вона комітетом відхилена. Хто її підтримує, я прошу голосувати. Рішення не прийнято. І також 37 правку, оскільки Левченко виступав по двох правках. Хто підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Шановні колеги, парламентсько-президентська республіка. Спочатку, згідно розробленої економічної стратегії розвитку кожної держави, з'ясовуються напрямки розвитку держави. Згідно цього формуються комітети в парламентах спочатку, і тільки після того формуються міністерства, як у всьому розвинутому світі, тобто все навпаки робиться. Що відбувається в нас. Я хочу нагадати вам вимогу НАТО. Андрій Володимирович, вони вимагають створення комітету з розвідки. А де в нас міністерство розвідки? Що, буде таке міністерство? Те ж саме стосується, ви подивіться, галузь IT і зв'язку - найбільша галузь, яка зараз більше всіх зростає, і ви хочете залишити галузь без нічого, зараз в цій редакції без нічого. Тому що ваша пропозиція поки що не проголосована, вона ще не проголосована. Я хочу звернути на це увагу, що спочатку потрібно виходити з питань розвитку держави, створивши економічну модель, після того формуються комітети в парламенті, і тільки після того виконавча влада, а у нас робиться все навпаки. Тому ми вимагаємо того, щоб всі галузі, які реально розвиваються, які потребують підтримки українського парламенту, мало того, ми вважаємо за те, що потрібно і ми сьогодні з колегами з усією фракцією зареєструємо постанову про створення міністерства майбутнього, цифровізації та інновацій. Потрібно підтримувати розвиток держави, а не якісь приклади незрозумілі брати. Тому я прошу правки 15 та 17 підтримати і проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 15 правку, комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу проголосувати.

За-54 Рішення прийнято. І 17 правку, комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати. Рішення не прийнято. Колеги, я хочу ще раз наголосити, в законопроекті немає переліку комітетів, є лишень цифра 20. У правці, яку я буду пропонувати, яка роздана вам, зазначено: без прив'язки до Кабінету Міністрів. Я буду з цією правкою пропонувати, щоб зняти будь-які інсинуації з цього приводу. Колеги, я хочу наголосити, зараз залишилося двоє авторів правок, двоє. Це означає, що ми через 3-4 хвилини перейдемо до прийняття рішення. Тому я прошу голів фракцій, тих, які на "Діалогах Моне" обіцяли підтримати реформу парламенту, тих, які поставили свої підписи, з якими ми провели величезну кількість в робочій групі дебатів, запросіть депутатів в зал, через п'ять хвилин ми переходимо до прийняття рішення. І у мене, колеги, є прохання. Якщо ми зараз завалимо нам доведеться все спочатку йти. Я прошу всіх, хто був причетний до розробки, до багатогодинних дискусій, запросіть депутатів в зал, через п'ять хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Сергій Євтушок, будь ласка. Я одразу хочу сказати, що мова не йде про назви комітетів, і мова не йде про прив'язку як до уряду, про те, про що щойно говорив Голова Верховної Ради України. Я хочу сказати, що мова йде виключно про кількість комітетів, яка має бути у Верховній Раді України. І мені не зрозуміло, якщо ми приймаємо зараз закон для наступного скликання, то чому поправки, які були внесені мною, такі, до прикладу, що видалити слова "нового скликання" або слово "осіб", були відхилені комітетом? Я розумію ви відхилили, пане доповідачу, ті поправки, які стосувалися прив'язки ліквідації комітетів, прив'язки до міністерства, чи ще якісь процеси. Але мені не зрозуміло саме, чому ви відхилили правки, де стосується, до прикладу, пункту 1 статті 5: слово "нового скликання" виключити, оскільки передбачається, що цей закон набере чинності з дня набуття повноважень Верховної Ради України дев'ятого скликання, тобто наступного скликання. Крім цього, Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України не має співвідноситися із жодним міністерством, оскільки це у нас внутрішній комітет, який регулює Верховна Рада України на першій сесії утворює не більше 20 комітетів Верховної Ради, назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися, не мають, вірніше, співвідноситися із сферами діяльності міністерств. Про це ми будемо говорити пізніше, зараз лише говоримо про кількість комітетів, не прив'язуючи ні до міністерств, ні до галузі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви на голосуванні не наполягаєте, так? Будь ласка, Довбенко, включіть мікрофон. Дякую. Я вважаю, що положення про 20 комітетів є прийнятними, і ми можемо за це голосувати. І друга позиція - про те, що прив'язка до Кабінету Міністрів, - я вважаю, що це є неприйнятним. І моя поправка номер 18 якраз підкріплює цю позицію, тому що ми не можемо Національний банк і цілу сферу макрорегулювання прив'язувати до Міністерства фінансів. І Міністерство фінансів, і Кабінет Міністрів є лише одним із учасників ринку, а Національний банк фактично є мегарегулятор. Тому я думаю, що нам потрібно позицію про те, що 20 комітетів може бути в парламенті, є прийнятним, але без прив'язки до Кабінету Міністрів. Спасибі. Дякую. Колеги, ви на голосування не наполягаєте, правда ж? Я ще раз оголошу, я спеціально, колеги, роздав свою пропозицію, вона є в кожного на столі, хто мав можливість її взяти, де зазначається, як має бути виложена частина перша, в якій редакції, і частину другу виключити, без прив'язок до міністерств. Ми так домовились, коли ще приймали в першому читанні. І згідно цієї позиції зараз і виноситься пропозиція. Зараз у мене є тільки прохання, колеги, всіх повернутися в зал.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 Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, от подивіться, тут насправді, в цьому законопроекті, є логіка, яка випливає з того, що ми живемо в парламентський республіці. Спочатку формуються комітети Верховної Ради, після цього формується уряд і обирається Прем'єр-міністр. Так от, нехай уряд узгоджує міністерства відповідно до того, як парламент визначив комітети і напрямки їх діяльності. Оце і буде напрямок того, що ми розбудовуємо парламентську республіку. І якщо комітетів 20, безумовно, не всі вони будуть співвідноситися з міністерствами, нехай міністерств буде менше, нехай їх буде 15, 14. Я думаю, український народ підтримає, щоб менше було міністерств і роздутих штатів, нехай уряд ефективно більш працює, і треба оптимізовувати витрати державного бюджету на утримання чиновників. Ось це буде підтримувати український народ, і це буде відповідати абсолютно європейській практиці. Тому законопроект правильний, його треба проголосувати, і він абсолютно вписується в логіку того, що ми живемо у парламентській

Дякую, колеги. Ви на правках не наполягаєте. Ми обговорили всі правки. Отже, колеги… Не виходьте, будь ласка, із залу! Колеги, хочу наголосити на важливій деталі: це законопроект, як і перший, так і другий, який передбачає і захист опозиції, який передбачає структурування роботи Верховної Ради України. Мені дивно, що зараз просто виходять із залу деякі представники опозиції. Під ним стоять і є авторами більшість голів фракцій і груп. Я звертаюсь зараз до співавторів – до Валерія, до Ярослава, до "Самопомочі", до "Батьківщини", до Радикальної партії, "Народного фронту": запросіть, кого немає, в зал. До "Блоку Петра Порошенка": колеги, це ж наше спільне напрацювання! Колеги, я дуже прошу! Я бачу, як людей небагато. Я прошу всіх підійти в зал і зайняти робочі місця. Хочу наголосити, що я поставлю на голосування в тій редакції, яка роздана, без прив'язок до міністерств. Ну, я ж бачу, недостатньо людей! Колеги, можемо голосувати? Так, зараз зачитаю. Колеги, я зараз… Увага! Я зачитаю під стенограму пропозиції, вони звучать так: "Пропозиції до проекту закону №6256 (від 28.03.2017 р.). Назву закону викласти в такій редакції: "Закон України про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо оптимізації роботи комітетів. Пункт 2. Текст закону викласти в такій редакції: "У статті 5 Закону України про комітети Верховної Ради частину першу викласти в такій редакції…" Послухайте! "…Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів, їх назви, предмети відання, мінімальна та максимальна кількість народних депутатів, які можуть входити складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України"

Отже, цей закон набуває чинності з дня набуття повноважень Верховної Ради України дев'ятого скликання. Зрозуміло, приймається? Приймається? Колеги, тут нема прив'язок до комітетів. Я буду ставити на голосування з пропозицією, яку я озвучив під стенограму. Олена, я буду ставити на голосування з пропозицією, яку я озвучив під стенограму. Не вводьте в блуд людей, не вводьте в блуд. Я поставлю з цією правкою. Отже, можемо голосувати, колеги? Всім зрозуміло, що нема прив'язок до комітетів? Всі прийняли? Я прошу усіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення, колеги. П'ять років Європейський парламент допомагав українській Верховній Раді, і це одне з наших і напрацювань спільних, але найголовніше – це наше спільне бажання, бо під постановою стоять підписи більшості голів фракцій. Отже, колеги, давайте, успіху, успіху! Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" щодо оптимізації роботи комітетів (№6256) з тими правками, які я зачитав під стенограму, які були усім нам роздані, і які я щойно зачитав під стенограму. Тобто без прив'язки до Кабінету Міністрів, а тільки 20 комітетів, тільки 20 комітетів – так я зачитав під стенограму. В другому читанні та в цілому прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримуємо, друзі, підтримуємо, голосуємо. Кожен голос має значення, колеги, підтримуємо, підтримуємо. Підтримуємо, колеги, голосуємо з техніко-юридичними правками. Друге читання і в цілому з техніко-юридичними правками. Голосуємо, підтримуємо!

За-178 Я поставлю на повернення. По фракціях, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 73, "Народний фронт" – 52, "Опозиційний блок" – 0, хоча на останніх діалогах ви обіцяли підтримку,

"Відродження" – 3. Ви ж співавтори постанови. Позафракційні – 11. Колеги, це нечесно, це просто нечесно. Ми вже завершили обговорення, Олександр, ви знаєте. Отже, колеги, я поставлю на повернення. Якщо не буде голосів, він буде відхилений і більше не буде мати шансів поставлений. Отже, колеги, я поставлю зараз на повернення. Я хочу нагадати всім, хто брали участь у "діалогах", наші зобов'язання і нашу узгодженість з цієї позиції. Наголошую ще раз: там нема жодної прив'язки до Кабінету Міністрів. Я ставлю на голосування з тими правками. І тому не обдурюйте, коли ви говорите, що є прив'язка до Кабміну. Я прошу зайняти робочі місця, я прошу вернутись на робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту закону 6256. Прошу голосувати і прошу підтримати за повернення. Прошу проголосувати за повернення.

Отже, я ставлю на голосування наступну пропозицію - повернути на повторне друге читання. Я прошу всіх зайняти робочі місця, щоб ми не втратили в цілому законопроект. Я прошу приготуватися до голосування я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 6256 повернути на повторне друге читання в комітет. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Це компромісне рішення, прошу усіх підтримати. На повторне друге. Прошу голосувати, прошу підтримати.

що перешкоджає на повторне друге передати, чому ви проти, щоб доопрацювали? Колеги, я поставлю ще раз. Колеги, я поставлю ще раз. Будь ласка, я прошу зайняти робочі місця. Це ж на повторне друге. Для чого ж так робити? Колеги, прошу зайти в зал і взяти участь у голосуванні. Це ж ви зараз робите демонстративний просто щодо ваших партнерів хід. Отже, колеги, я прошу підтримати пропозицію комітету. Комітет запропонував повернути на повторне друге читання. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні, прошу усіх підтримати. Перше голосування за повернення до повторного, а потім повторне. Отже, я прошу усіх підтримати і прошу проголосувати за повернення до 6256, до голосування за повторне. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати.

заключний раз поставлю, третій, і все - буде відхилений закон. Я поставлю заключний, третій раз. Я хочу наголосити тим, що кричать, згідно Регламенту, коли людина оголошує, що "я не встигла проголосувати", головуючий не має право, а зобов'язаний поставити на повернення. Тому читайте Регламент, а не кричить в залі. Отже, ставлю заключний, третій раз. Третій раз ставлю на голосування. Паламарчук сказав, що він не встиг проголосувати, він дав мені сигнал, я зобов'язаний поставити. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись, повернутись до голосування за повторне (6256). Прошу підтримати за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. "Народний фронт", голосуємо. Прошу підтримати за повернення. Прошу всіх підтримати.

Колеги, зупиняємось. Я дякую всім за підтримку. Дякую всім за багаторічну роботу. Ви не робіть з мене комедіанта, будь ласка! Ми домовлялися всі трошки по-інакшому. Всім за співпрацю. По фракціям, будь ласка, включіть, останнє голосування. "Блок Петра Порошенка" – 86, "Народний фронт" – 59, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 7, "Відродження" вже 1, а не 3 співавтори. Позафракційні – 16. Колеги, я буду, я особисто своїм голосуванням буду підтримувати завжди реформи парламенту і завжди буду пам'ятати, хто як проголосував цього дня після багатьох консультацій, завжди буду пам'ятати. Добре, я заключний раз поставлю. Заключний раз поставлю. Не виходіть… А для чого ви виходите зараз з залу? Євроінтегратори! Отже, ставлю заключний раз пропозицію повернутись до голосування за проект закону 6256. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати.

Повернулись. Тепер я ставлю пропозицію комітету. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу всіх бути на робочих місцях. Я ставлю пропозицію комітету повернути на повторне друге читання. Отже, ставлю на голосування пропозицію - проект закону 6256 на повторне в комітет, колеги. Це компроміс. На повторне друге читання 6256. Прошу всіх підтримати, прошу проголосувати. На повторне друге. Голосуємо. Кожен голос. Дуже уважно, прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати! Голосуємо! Прошу підтримати! На повторне. За-229 Рішення прийнято. По фракціям, будь ласка, останнє голосування. Це дуже прикро. "Блок Петра Порошенка" - 97, "Народний фронт" – 65, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" "Воля народу" – 8, "Відродження" – 3, позафракційні – 16. Отже, колеги, з вашого дозволу, я поставлю наступне на рейтингове голосування метод д'Ондта. Наступний - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта. Сто разів обговорений законопроект, 7550. Ставлю на рейтингове голосування. Хто підтримує даний проект закону, прошу підтримати рейтингове голосування. Голосуємо. Рейтингове. Це і є закон про захист опозиції. Це є прямий захист опозиції. 11:44:46 За-191 Входимо чи ні? Буде та ж сама історія, Колеги, увага! Я думаю, що це справді буде та ж сама історія, ми тільки втратимо півгодини часу. А ми можемо зараз пройтись "включення в порядок денний сесії". Дякую дуже. Ми можемо зараз пройти, так я планував, "включення в порядок денний сесії". Отже, колеги, готові до цього розділу? Готові, так? Я розпочинаю розділ включення в порядок денний сесії. Але перед тим, колеги, увага! Увага, колеги! Я прошу у всіх зараз уваги. У нас є один проект Закону (1170) "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні," який готував Юрій Шухевич. У них є одне прохання: щоб ми його просто повернули в комітет на доопрацювання. Він є в другому читанні. Комітету вкрай важливо, щоб ми його просто повернули. Чи можемо ми зараз це підтримати? Колеги, це одне голосування, там нема що розглядати, правок. Комітет має єдине прохання – повернути. Сьогодні всі аплодували Юрію Шухевичу. Давайте підтримаємо комітет, щоб вони змогли повернутись. Згодні, колеги? Згодні, так? Тоді я ставлю на рейтингове голосування. Це стоїть у нас в порядку денному. Хто за те, щоб підтримати пропозицію: проект закону 1170 просто повернути в комітет? Це стосується жертв політичних репресій. Це фактично заключний закон, який врегулює цю сферу, колеги. Це просто підтримка людей, які десятки років провели по тюрмах. Давайте підтримаємо. Отже, я ставлю на голосування рейтингове, рейтингове голосування, пропозицію, щоб ми повернули 1170 в комітет на доопрацювання. І я прошу повернутися в зал і підтримати жертв політичних репресій. Прошу проголосувати рейтингове. Рейтингове, я прошу підтримати. Колеги, я прошу підтримати, рейтингове голосування. За-207 А в чому річ? Давайте ми… Колеги, увага! Давайте, я прошу всіх запросити в зал, кого нема. Я прошу з лож урядових зайти в зал під час голосування за такі законопроекти. Бо я буду зараз по прізвищам говорити, хто там стоїть. Ми переходимо в розгляд проекту Закону 1170. Я запрошую до доповіді Немирю Григорія Михайловича. І я прошу за цю хвилину всіх бути на робочих місцях. Будь ласка, пане Григорій. За хвилину прошу бути всіх на робочих місцях. дуже проста ситуація, вона пов'язана з тим, що був прийнятий закон, який ввійшов у протиріччя з законом, який готується до другого читання. Вони обидва стосуються жертв політичних репресій в Україні. Два роки тому Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій". таким жертвам політичних репресій. Це закон 1170. Потім був прийнятий інший закон - закон 6574, в березні минулого року. І тому зараз є протиріччя. Для того, щоб усунути це протиріччя, пропонується направити на повторне друге читання закон номер 1170. Це підтримує і автор цього закону. Прошу від імені комітету підтримати таке рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал, колеги, і бути на робочих місцях під час такого відповідального голосування. Будь ласка, прошу всіх змобілізуватись, бути на робочих місцях. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (№1170) за пропозицією комітету повернути на повторне друге читання, щоб комітет міг його доопрацювати і підтримати жертв політичних репресій. Отже, прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги, кожен голос має значення, уважно і відповідально прошу усіх проголосувати. Кожен голос. Голосуємо і підтримуємо. Голосуємо, колеги, підтримуємо.

я по фракціям буду наголошувати. Бо чомусь, коли йшлось про інавгурацію, був повний зал, а коли про жертв політичних репресій, чомусь всі позникали. Отже, колеги, я ставлю першу пропозицію - повернутись, і вдруге ще раз поставлю цю пропозицію. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту закону 1170. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос. Голосуємо. За-234 Повернулись. Тепер я ставлю проект закону 1170, пропозицію комітету, повернути на повторне друге читання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо на повторне друге. Патріоти, голосуємо. За-229 Рішення прийнято. Вітаю і пана Юрія. І тепер ми переходимо до законів про включення в порядок денний сесії. Всі вони були опубліковані. Ви кожен з них маєте на руках. І я, колеги, переходжу, буду називати назву і потім голосування. Перший – 10279: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Отже, це капелани, вони попередній раз недобрали кілька голосів. Прошу включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо.

Наступний – 10181: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби). Це прохання від Міністерства оборони, від солдатів, колеги. 10181 це просто впорядкування звань. І я прошу, колеги, підтримати 10181 – включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, ви не зорієнтувались, це натівський закон. Це

Отже, я ставлю ще раз на голосування проект Закону 10181 – це впорядкування військових звань. Я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримаємо реформу війська українського. Прошу підтримати. Голосуємо.

Я поставлю заключний раз, колеги. І хочу наголосити, що це законопроект, який який передбачає реформу армії – приведення до стандартів НАТО. Я прошу всіх зайняти робочі місця, не вести дискусій під час голосування, а бути на робочих місцях, колеги. Отже, приготуйтесь до голосування. Нам кілька голосів не вистачає. Я прошу всіх бути на робочих місцях і голосувати. І я ставлю на голосування пропозицію: проект Закону 10181 включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Я прошу всіх дуже уважно і відповідально підтримати українських вояків і українську армію. Прошу голосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо.

За-201 Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципів прозорості та публічності у сфері формування та реалізації державної військово-промислової політики (10248). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку (9162). Це тільки включення в порядок денний сесії. Тільки включення. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продовження терміну спрощеної процедури реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я (9075). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати.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 Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Наступний - 10237 і 10237-1: про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Я прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо.

Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення конкурсної процедури (10268). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, голосуємо. Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо покращення стану автомобільних доріг Одеської області (10226). Включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Наступний. Проект закону 10231. Хто підтримує включення в порядок денний сесії, я прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (10227 і 10227-1). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Я прошу голосувати. І я продовжую до завершення цього розділу засідання. Рішення не прийнято. І заключний - проект закону 10096. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо демонополізації та розвитку космічної діяльності. Включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати. І прийняття рішення. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. не кричіть! Увага! Я зараз поставлю ще вчора про який говорив, проект постанови, Литвин. Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей (10162). Після того поставлю капеланів.

За-213 І, колеги, є звернення, щоб ми повернулись до Закону про капеланів, там буквально кілька голосів не вистачало, буквально кілька голосів. І я прошу, колеги, зараз зайняти робочі місця, я поставлю ще раз пропозицію: включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України (10279). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати. Голосуємо, підтримуємо. І, колеги, ще було ще звернення, щоб ми поставили Сюмар законопроект, 10268: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". Хто за те, щоб включити її в порядок денної сесії для прийняття рішення, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Колеги, ще є проект Закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", 9039 і 9039-д. Включення у порядок денної сесії. Прошу проголосувати. 9039 - це "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо генерального проектувальника ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, 9039. І, колеги, ще раз просять… Колеги, 9039 ставлю включення у порядок денної сесії. 9039 прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати. І поставлю ще раз Литвина постанову. Прошу проголосувати радіоактивні відходи,

І, колеги, останнє, заключне голосування. По постанові Литвина до мене підійшли, що не зорієнтувались. Воно стосується подолання негативних наслідків екологічної ситуації у басейні річок Хомора та Случ. І я прошу всіх підтримати включення у порядок денної сесії для прийняття рішення, 10162. Прошу голосувати, прошу підтримати. Я щойно сказав, про що. А ви проголосуйте. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. Так це те, про що ви говорили. Так, прошу підтримати. Я продовжив. Я продовжив, я вже говорив. 12:04:48 За-223 Колеги, давайте ще раз, три голоси. Отже, я ставлю проект Постанови 10162 про екологічну ситуацію у басейні річок Хомора та Случ включення у порядок денної сесії для прийняття рішення. Нам не вистачало трьох голосів. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. За екологію, за постанову 10162. Голосуємо, колеги, включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. За-240 Рішення прийнято. І ми зможемо в найближчий час її поставити на голосування, можливо, навіть о 12:30. Зараз, колеги, я змушений оголосити перерву на 30 хвилин, до 12:35. Але хто за те, щоб зробити фотографію, підходьте, будь ласка, до трибуни. Отже, о 12:35 прошу всіх прибути в зал.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції" з пропозиціями Президента України вiд 21.03.2019 року (№6746). Це питання піднімала на Погоджувальній раді Вікторія Пташник. І хочу наголосити, є спеціальний розгляд процедури розгляду цього законопроекту.

Отже, колеги, окрім того, хочу вам наголосити, що ми включили порядок денний сесії для прийняття рішення проект Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей. Ми можемо розглядати і наступний по порядку денному, і той, що ми включили в порядок денний.

Пане Володимир, є пропозиція зараз розглянути вашу постанову. Так зберемо людей під час розгляду. Всі фракції підтримували, була загальна підтримка. Отже, колеги, Отже, колеги, ми включили в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей (10162). Його підтримали всі фракції, і тому ми переходимо до його розгляду, а потім уже буде наступний в порядку денному закон. Домовились. Колеги, перше голосування - за розгляд цієї постанови за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати.

Я ще раз звернусь до всіх колег: ця постанова нескладна. Можливо, за скорочену? Давайте ще раз поставлю, колеги. Отже, ставлю на голосування пропозицію: постанову 10162 – за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Ми інакше не встигнемо розглянути наступні наші питання. За-75 Добре. Запрошую до доповіді автора постанови Володимира Литвина. Від комітету визначтесь, хто буде від комітету виступати. Будь ласка, Володимир Литвин, автор постанови. Будь ласка, Володимир

ви знаєте, що протягом 3 років триває епопея, пов'язана з забрудненням річок Хомора та Случ і навколишнього середовища в результаті діяльності Понінківського картонно-паперового комбінату. Це пов'язано з тим, що він не має очисних споруд шкідливі відходи від цього виробництва потрапляють у воду. Не дивлячись на всі зусилля громадськості, органів, місцевих органів влади, ця проблема протягом 3 років не вирішується. Відбувалися неодноразово наради, приймалися відповідні плани заходів, однак вони знову ж таки не були реалізовані. А тим часом ситуація продовжує ускладнюватися. Розслідування ведеться з боку Міністерства внутрішніх справ, на превеликий жаль, рішень немає. Звернення до суду про припинення діяльності із водопостачання щодо цього підприємства практично рішення не дали. Зараз справа знаходиться у Верховному Суді України. Разом з тим, люди не можуть терпіти атмосферу нестерпну, оскільки вбито все живе на площі площі 15 тисяч квадратних кілометрів. Я не кажу про те, що місто Новоград-Волинський черпає воду із Случі, а це 57 тисяч жителів. До речі, там розташовано багато військових частин, я можу навести лише такий факт, що 7,5 тисяч людей в місті Новоград-Волинському мають статус учасника бойових дій. Ця цифра красномовно свідчить про те, яку місію виконують військовослужбовці і взагалі жителі Новоград-Волинщини в захисті Вітчизни. Викиди періодично відбуваються, зокрема, в нічний час. Керівництво цієї фабрики досягло певного прогресу, в лапках, що раніше труба була була над водою, зараз її закопали в землю, і нечистоти, відходи ці шкідливі скидаються просто для того, щоб люди не бачили і так швидко не реагували. Нещодавно в місті Новоград-Волинському відбулось волелюдне віче, було прийнято рішення, в тому числі звернення до Верховної Ради України, до правоохоронних органів, з пропозицією, в тому числі до Верховної Ради України, прийняти проект постанови, який запропонований для вашого розгляду для вашого розгляду і прийняття відповідного рішення. Люди вдавалися до перекриття траси Київ-Чоп, але вони прекрасно розуміють, що це не вихід із ситуації, оскільки потерпають інші громадяни, потерпає економіка України. Вони сподіваються, вірять, що Верховна Рада як завжди продемонструє свою позицію і прийме відповідальне рішення. Я висловлюю глибоку вдячність лідерам усіх депутатських фракцій і груп, які перейнялися цією проблемою, перейнялися цією тривогою і фактично виступили колективним учасником, автором проекту відповідної постанови. Про що ідеться в цій постанові, шановні колеги. Йдеться про те, що Верховна Рада України звертається до Кабінету Міністрів України з рекомендацією здійснити подання Президенту України щодо визначення басейну річок Хомора та Случ на території Полонського району Хмельницької області та Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирської області зоною надзвичайної екологічної ситуації. Це перший пункт. І другий. Рекомендація Президенту України оголосити басейн річок Хомора та Случ на території Полонського району Хмельницької області та Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирської області зоною надзвичайної екологічної ситуації, з відповідними наслідками і діями, які зумовлять прийняття цієї постанови. Комітет, профільний комітет розглянув відповідний проект постанови і одноголосно проголосував, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей документ за основу і в цілому, за що жителі цих районів і цих областей складають також щиру подяку народним депутатам, за розуміння важливості цієї проблеми. Ми повинні подумати про те, як жити людям, і не тільки тим, хто сущий є на цьому світу, а й щодо здоров'я тих людей, які мають народжуватись. Адже ми говоримо про те, що Україна має проростати людьми, щоб щоб люди не покидали наш рідний край. А це ми спостерігаємо в тому числі в Житомирській області. На цьому я завершую свою доповідь. Більше, я переконаний, аргументів не потрібно висловлювати, я відчуваю, що є одностайна підтримка, і я за це ще раз вам усім щиро дякую. Доповідь... Дуже вам дякую. Залишайтеся, будь ласка, при трибуні. Прошу народних депутатів записатися для запитань до доповідача. Прошу провести запис. Запрошую до слова народного депутата Спориша. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина, "Блок Петра Порошенка". Звичайно, це досить важливо, і тут питань немає, тому що ми розуміємо доповідача і його стурбованість про те, що забрудненість річок – це... потерпають тут всі. Протягом трьох років ми чуємо, що це питання не вирішується і таке інше. Але у мене таке запитання: скільки людей працює на цьому підприємстві? це біда, що труба і ці нечистоти, вона закопана, і вони не бачать цієї правди, що це, дійсно, ці нечистоти впадають. Але, знову ж таки, якщо це буде зона надзвичайної ситуації, чи не закриється підприємство? Просто таке у мене просте запитання. Дякую вам за запитання. Справа в тім, що на підприємстві працює багато людей, буває, до тисячі людей. обласна державна адміністрація, вони вважають, що підприємство повинно працювати. І я мушу вам сказати, що люди, які небайдужі до цієї проблеми, активісти, які, до речі, днями були тут, у Верховній Раді, зустрічалися і з членами комітету, з лідерами депутатських груп і фракцій і висловлювали своє бачення, свої позиції, вони одностайні в тому, що, зрозуміло, люди мають працювати. Підприємство повинно працювати на економіку, але за однієї умови: щоб виконали вони свої зобов'язання щодо спорудження очисних споруд. А там є проблема, в Полонську, що немає взагалі там очисних споруд. А це підприємство велике і потужне, воно могло б підтримати і місто. Вони підписали відповідне зобов'язання, засідали відповідні комісії двох областей. Приймались відповідні протоколи і погоджувались. Але проблема… Будь ласка, дайте 30 секунд завершити. ЛИТВИН В.М. А тим паче, що відчули, що суд не приймає відповідне рішення про заборону водокористування, і ця справа переходить з одного суду в інший, а зараз перебуває вже в останній найвищій інстанції – у Верховному Суді – вони всі чекають на рішення суду. Я вам дякую за підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Кишкаря. Дякую вам за таку якісно підготовлену постанову. Однозначно будемо підтримувати ідею з визнанням даної зони надзвичайною екологічною ситуацією. попросити у вас пояснити, що робити з іншими надзвичайними екологічними ситуаціями по Україні? Адже, зокрема, під містом Кропивницьким є ціле захоронення радіаційно небезпечних речей. Про це всі знають ще з радянських часів. Є навіть рішення, розпорядження Прем'єр-міністра, проте не виконується. От що робити, в тому числі парламенту, коли такі речі ми знаємо, ми з людьми спілкуємось напряму, знаємо про те, що це захоронення є, навіть ходимо там з дозиметром, показуємо голові облдержадміністрації, мерові, що в межах міста є радіаційно небезпечна територія, що робити Верховній Раді в такій ситуації? Може, теж всі ці території якось узагальнити і визнати їх указом Дякую за запитання. Ви маєте абсолютну логіку. Справа в тім, якщо предметно подивитись на ситуацію в країні в цій царині, то нам належало б значну частину території України оголосити територією надзвичайної екологічної ситуації. Особливо з урахуванням того, що… Окрім всього іншого, залишилося багато пестицидів і різних хімікатів після того, як розвалилися колективні господарства. Вони в кращому випадку просто десь прикопані. Я не кажу вже про те, що сьогодні територія України перетворилася на тотальні смітники. І ті потуги, які сьогодні здійснюються з метою переробки, утилізації оцих небезпечних відходів, вони абсолютно нескоординовані, вони не мають масштабу, який би відповідав державним потребам і запитам. І більшою мірою, вони стосуються цих людей, яких можна назвати подвижниками. Вихід. Очевидно, нам треба вивчити цю проблему, заслухати у Верховній… Дякую. Я не бачу, скільки часу в нас залишилося. Ну, давайте ще одне запитання…

Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Звичайно, це дійсно важливе досить питання, і ми це бачимо. І хотілося, щоб більше було народних депутатів, щоб ми все-таки підтримали, тому що, що стосується природи, забрудненості, ми повинні боротися все-таки, щоб в нас було чисте навколишнє середовище. Але в мене запитання полягає в тому. Я, звичайно, не знаю, як тут правильно буде. Без Верховної Ради, чи Президент має право сам, одноосібно, без даної постанови оголосити зоною надзвичайної ситуації? вона не була предметом розгляду в сесійній залі Верховної Ради, я неодноразово звертався до Кабінету Міністрів України з проханням внести подання Президенту України, щоб Президент України після, очевидно, рішення Ради національної безпеки і оборони, якщо це потрібно, прийняв відповідний документ. Звертався і безпосередньо до Президента України. Але я хотів би би стверджувати, що все це пов'язано із складною політичною виборчою кампанією, і до цього не дійшли руки. Очевидно, Верховна Рада має підштовхнути і Кабінет Міністрів і Президента. І я б хотів, щоб ще чинний Президент підписав відповідний документ, бо інакше знову затягнеться прийняття остаточного рішення. Дякую. Чому відбуваються такі, я скажу, непоодинокі випадки в Україні? Відповідь дуже проста, Володимир Михайлович. Мені здається, що з відсутністю контролю в екологічній сфері ми даємо можливість цим горе-інвесторам, бо я їх не можу назвати нормальними інвесторами, заводити свої капітали, всупереч законодавству встановлювати небезпечні забруднюючі різні підприємства не встановлюючи фільтри належним чином, продовжувати заробляти кошти. Напевно, ось основна причина. Я хочу сказати, що фракція "Батьківщина" буде підтримувати дану постанову. І ми днями бачили, дійсно, активістів - мешканців Житомирщини, які були і на брифінгу у Верховній Раді України, піднімали це питання. І ми будемо зараз підтримувати дану постанову. Хочемо лише запитати у вас. Чи є у вас розуміння, що з прийняттям цієї постанови вона буде імплементована і… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. …і власники зможуть виконати всі умови, встановити фільтри для нормальної роботи і убезпечити, щоби не було викидів в річку Случ? Дякую. 12:58:27 ЛИТВИН В.М. Дякую за запитання. Ну я ж не наївний, як і всі ми з вами, що одразу приймемо постанову, і ситуація покращиться. Але я думаю, це засвідчить, прийняття цього документа, що є позиція Верховної Ради України, і ігнорувати рішення і думку Верховної Ради України абсолютно неприпустимо. Це перше. І друге. Шановні колеги, я з вами абсолютно суголосний у тому, що зараз у нас розвалена система управління, розвалена вертикаль державного управління. У зв’язку із створенням об’єднаних територіальних громад, у нас виявилось, що обласним державним адміністраціям, а в першу чергу, районним державним адміністраціям немає чим займатися. І ці всі проблеми фактично автоматично автоматично передали у спадок ОТГ, а ви ж прекрасно розумієте, що в них ні ресурсу, ні можливостей навіть підійти до таких проблем. Це тільки одна з проблем, яких є безліч в Україні, для того, щоб ми мали здорове майбутнє як мінімум для наших дітей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую доповідачу. Будь ласка, ви можете повернутися на своє місце. І я запрошую до співдоповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи народного депутата Павла Дзюблика. Доброго дня, шановні колеги, шановний український народе! Проблему, про яку говорив попередній доповідач, вона не нова. На жаль, протягом останніх трьох років

згідно з нашим нинішнім законодавством, знову ж таки, дієвих методів немає. Якщо взяти останні події, які відбувалися два місяці назад, на даний момент нараховано збитків майже на 21 мільйон гривень. Крім того, подані документи по відповідальності, що стосується безпосередньо представників облдержадміністрацій, які відповідали і підписували відповідні акти. порушена кримінальна справа. І зараз в судах екологічна інспекція намагається зупинити безпосередньо саме підприємство. перше питання, яке задається: скільки людей працює на цьому підприємстві, скільки коштів це підприємство сплачує в бюджет. Але повірте мені, що ту шкоду, яку яку це підприємство наносить навколишньому природному середовищу протягом останніх 4 років, вона ніщо в порівнянні з тим, що вони дають безпосередньо до бюджету. А питання заключається лише в одному: що підприємство повинно виконати свої зобов'язання і побудувати очисні споруди, що, на даний момент, на жаль, не відбувається. Крім того, у нас є величезна кількість проблемних моментів в самому законодавстві. Це і мораторій на перевірки екологічні, про які комітет неодноразово піднімав питання і реєстрував законодавчі ініціативи. Крім того, у нас є проблема з тим, що, коли підприємство здійснює безпосередньо вплив на навколишнє середовище, екологічна інспекція не може зупинити саме підприємство. Тому що, знову ж таки, є судова процедура, а наші суди, як правило, затягують і приймають ті рішення, які необхідні безпосередньо екології. Тому, звертаючись до вас всіх, я би просив би підтримати безпосередньо цю постанову. Я сподіваюся, що таким чином ми всі, спільно з вами, звернемо увагу безпосередньо на ту проблему, яка є, і визнаємо безпосередньо цю територію зоною стихійного лиха. Комітет також зазначає, що, відповідно до статті статті 5 Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації", однією з підстав для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, є значне перевищення граничнодопустимих показників якості навколишнього природного середовища, визначених законодавством, що в даному випадку і є безпосередньо на цій території. Тому комітет рекомендує Верховній Раді України проект Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької, Житомирської областей прийняти за основу і в цілому.

Юрій Павленко, ваше запитання, будь ласка. 13:04:05 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний доповідачу, дійсно, ситуація критично склалася на цій території. У мене запитання до вас як до представника профільного комітету. На ваш погляд, профільне міністерство виконало свої всі функції, достатньо зробило для того, щоб зупинити ці скиди і захистити людей, і природу на цій території? Бо це ситуація не сьогодні створилася, не цього року, а вже продовжується, близько 3 років ідуть численні скарги до нас, до народних депутатів, і міністерство неодноразово навіть проводило якісь там комісії, і засідання з цього приводу. Дякую. на жаль, змушений констатувати той факт, що, дійсно, у будь-якої… чи у Міністерства профільного, про яке ви говорите, чи безпосередньо в екологічній інспекції, згідно з тими законодавчими актами, які були прийняті, і ті мораторії, які введені, насправді сьогодні дуже обмежені дії, які вони можуть здійснювати. Якщо брати на законодавчому рівні, і ми їм також допомагали в цьому, ми прийняли зараз про басейновий принцип управління ріками. І якщо вже ми перейшли до цього принципу, то в подальшому таких ситуацій, скажемо, кількість тих дозволів, які видавалися раніше, зараз цього не може видаватися. І це, знову ж таки, як би є позитивний момент. Але ми спільно з вами повинні допомогти знову ж таки профільному міністерству і відмінити цей ганебний мораторій на екологічні перевірки. І, крім того, ми повинні дозволити інспекторам екологічної інспекції призупиняти підприємство, якщо воно дійсно здійснює шкоду і забруднює навколишнє природне середовище. Будь ласка, наступне запитання. Народний депутат Євтушок. 13:06:08 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Дуже добре, що комітет опікується і переймається такими проблемами. Я хочу сказати, що, крім того, що в нашій країні на сьогоднішній день відсутній належний контроль за такими підприємствами, які є шкідливими і мають рівень відповідний, ще і людям, громадянам України, активістам знайти правди в судах також не вдається. Тому що тут, зрозуміло, коли інвестор багатий і з ним судяться, то звичайно, що людям і активістам виграти ті суди нереально. У мене до вас таке просте запитання. Ми маємо ряд таких випадків в Україні,. Чи обговорювалось питання на засіданні комітету екологічного, щоб взяти і виїхати, до прикладу, виїзне засідання провести в Житомирській області, подивитись, як дійсно скидаються нечистоти в річку Случ? Якщо ви це зробите комітетом, повірте мені, це ще більше підсилить позицію громадських активістів і мешканців. Дякую. Дякую вам за запитання, пане Сергію. Я можу доповісти, що виїзне засідання комітету безпосередньо відбувалося ось. Я особисто їздив на Понінківський комбінат, на самому комбінаті я не був, але ми проїжджали і розглядали ту всю ситуацію. Але ситуація велика проблема, я знову ж наголошую на тому, що є мораторій на перевірки. Це перший момент. І другий момент, що в екологічній інспекції безпосередньо обмежені маневри

якщо брати, в Олевську недавно, знову ж таки на Житомирщині, відбулися ядохімікати, і горіли, і, скажімо, це, знову ж таки, техногенна катастрофа місцевого значення була. Крім того, подивіться, що відбувається з внесенням отрутохімікатів безпосередньо на полях ми робимо все для того, щоб знищити нашу природу Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Насамперед я хочу подякувати комітету за те, що вони дуже гарно підготовили дану постанову і були, виїжджали на місця, і дивилися таке й інше. Але в мене питання заключається в чому, оці всі… як я вже почув, що ці приписи і таке інше, нічого насамперед, це перше, куди дивиться мерія? Тому що це ж прибутки, це, все-таки, податки, куди платяться. Ви сказали, що 21 мільйон збитків. Це що, підприємства?

Дякую вам за запитання. Ну, в першу чергу збитки нараховані екологічною інспекцією по факту забруднення річки Случ. І безпосередньо, якщо брати по… скажімо, порахована була риба, рибінспекція спільно з екологічною інспекцією нарахувала збитків, нанесених в результаті цієї техногенної катастрофи, 21 мільйон гривень. Це тільки останнє те, що відбувалося. Реально якщо взяти, облдержадміністрація Хмельницька, на території якої знаходиться безпосередньо ця фабрика і сплачує податки безпосередньо в бюджет Хмельницької області, вони вперто ігнорують протягом останніх трьох років всі ті питання, які ми підіймаємо. І, скажімо, вони говорять, що в них це нормально, у них нічого не забруднено, тому що так склалося, що Житомирщина знаходиться безпосередньо по течії цих річок. І після того, як Понінківський комбінат забруднює їх, оці всі нечистоти вони безпосередньо попадають у Житомирську область. Ви завершили? Дякуємо дуже, ви можете повертатися на ваше робоче місце. Шановні колеги, дуже прошу записатися на обговорення постанови, яку ми зараз розглядаємо. І зараз є шанс і є можливість, і Регламент це передбачає, виступи від депутатських груп і фракцій. Будь ласка. А потім від депутатів. Це правильно, що тільки встиг записатися... Колеги… Все! Будь ласка, народний депутат Арешонков до слова запрошується. Він представить позицію "Блоку Петра Порошенка". Шановні колеги, шановні глядачі, безперечно, в першу чергу я хотів би подякувати особисто Володимиру Михайловичу Литвину за те, що він уже не перший, мабуть, місяць і не перший рік піднімає надзвичайно важливу, надзвичайно актуальну тему, яка пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, в даному випадку, на жаль, має місце конкретний факт забруднення басейну річок, які знаходяться на території і Хмельницької, і Житомирської областей. Але однозначно, ми маємо сконцентруватися всі і прийняти цю постанову, звернути увагу на те, щоб всі зараз зусилля спрямовані були і урядом, і профільним міністерством, і органами місцевого самоврядування на те, щоб ліквідувати цю аварію. Але я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що питання піднімається набагато ширше. Була підкреслена абсолютно правильна думка про те, що питання екологічні, а точніше, ліквідація наслідків техногенних аварій, техногенних ситуацій, таких як використання або неможливість перезахоронення пестицидів, ядохімікатів і так далі, кількість яких зараз на території в даному випадку і Житомирської області надзвичайно велика, яка їх доля? Перекладання лише на органи самоврядування, новостворені територіальні громади, це неправильна позиція, тому що вони не мають достатніх коштів. Ситуація, яка в Олевську відбулася, де одна з ємкостей, де зберігалися ядохімікати і де на землю пролилася велика кількість цієї отрути, і зараз, між іншим, якраз проходить в Житомирі на базі обласної держадміністрації засідання обласної комісії з питань техногенної ситуації, де шукається пошук ефективних таких шляхів вирішення цієї ситуації. Тому потрібно сьогодні звернути увагу профільного міністерства, уряду на відновлення державної програми. Хочу нагадати, в 2011-2012 роках діяла програма по утилізації, вивезенню за межі України цих відходів і пестицидів. Але вона пробула всього два роки, після цього кошти закінчилися і серйозно цим ніхто не займався. Тому давайте зараз на прикладі цієї проблеми, яку підняв Володимир Михайлович Литвин, звернемо увагу на весь комплекс екологічних питань, які з кожним днем набувають все більшої ваги на території Дякуємо за ваш виступ. І до слова запрошується Сергій Євтушок. Він представить позицію фракції "Батьківщина". 13:14:58 ЄВТУШОК С.М. Дякую, пані головуюча. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Мені б дуже хотілося би, щоби ми не розглядали такі локальні випадки, коли в одному місці немає належного контролю за екологією. Мені дуже хотілося би, щоби цей процес в Україні був системний, і ми кожен виклик, кожен випадок, коли ненормальний, неблагородний, так би мовити, інвестор, не встановлюючи засоби фільтрації, приносив шкоду екології. І мені не хотілося би, щоби Україна як країна була сприятлива для таких інвесторів. І ми мусимо констатувати на сьогодні, що наша країна, на жаль, на сьогодні є такою країною. Ми бачимо, що ряд різних підприємств, у тому числі і зараз ми бачимо, як громадські активісти борються за те, щоби в нашій країні не було стимулів для хутрових ферм, адже вони також наносять дуже багато шкоди екології нашій. І дана постанова регулює також, що саме в річку Случ, яка протікає через Рівненщину, Житомирщину, потім впадає аж до Дніпра, скидаються нечистоти, тим самим викликають різні захворювання у мешканців. Мені не хотілося б, щоби це було так локально. Мені хотілося б, щоб система органів контролю в Україні працювала на належному рівні. Чи можуть люди, які бували днями в українському парламенті по цій проблематиці, на Житомирщині виборювати свої права у суді? Та звичайно ж, що ні. Не можуть по одній простій причині, що з одного боку інвестор, який має дуже багато коштів, а з іншого боку громадяни, які не можуть у суді знайти правди і змушені тоді перекривати дороги, приїздити сюди до нас в парламент і висловлювати свою позицію, аби все ж таки виконавча влада звернула на це увагу. Що ми маємо по факту? Вже автор постанови Володимир Литвин про це говорив, доповідаючи цю постанову. Ми маємо по факту, що, з одного боку, державна виконавча влада в особі керівника обласної державної адміністрації абсолютно чітко розуміє, що із закриттям такого підприємства знизяться показники по промисловості і на черговій нараді в адміністрації Президента, як тільки впадуть ці показники, цей керівник обласної державної адміністрації буде мати дуже багато проблем від керівництва держави. Тому обласна державна адміністрація, влада тримає позицію не мешканців,

надати всі свої голоси, аби, все ж таки, врятувати людей, і змусити інвестора встановити належний захист для річки Случ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується Олег Ляшко. Він представить позицію фракції Радикальної партії. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримає законопроект, який ми добивали, щоб нарешті був розглянутий в парламенті, щоб припинили труїти жителів, чудових жителів чудової Житомирської області. На жаль, проблеми екологічні стосуються не лише Житомирщини. Вся Україна – це величезна екологічна проблема, тому що думають тільки як украсти і нажитися на людях, заміть того, щоб думати як зробити, щоб чисту воду люди пили, жили достойно в теплих хатах і щоб держава допомагала українським сім'ям. От я вам наведу конкретний приклад. Учора я був у селі Гориславці, Кременчуцький район Полтавської області. Сім'я – п'ятеро дітей. Тетяна Сагайдак. Живуть п'ятеро дітей, тримають п'ятеро корів, ціни на молоко нема і нічого не годує, і живуть у невеличкій такій кімнаті… будинку, маминому будинку, де 4 кімнати. П'ятеро дітей сім'я – не получають ні копійки субсидії. До 10 тисяч гривень у місяць повинні заплатити за газ і за електрику, за комунальні послуги. І оці п'ятеро дітей Тетяни Сагайдак мають платити 10 тисяч гривень у місяць, щоб Голова "Нафтогазу" Коболєв получав собі 5 мільйонів зарплати в місяць і півтора мільярди гривень премії. От звідки беруться ці космічні зарплати і премії. З отаких сімей як Тетяни Сагайдак на Полтавщині. І кожна українська сім'я повинна заплатити ці космічні ціни за комуналку, за газ, щоб хтось собі набивав кишені і встановлював космічні зарплати. Людина: вчитель, лікар, які все життя пропрацювали чесно, отримують 2 тисячі гривень пенсію. Прокурор, суддя - по 200, по 300 тисяч гривень пенсії і зарплати. Де справедливість? І потім дивуємося, чому люди їдуть з України. Тому що, ключове, немає порядку і справедливості. Тому наша політика для того, щоб відновити країну, повернути повагу до людини праці, до селянина, до робітника, до багатодітних сімей, до кожної української людини. Це не лише вишиванки одягати раз на рік, українцем треба бути по духу і в серці. Це значить сильна країна, відновлення порядку і відновлення справедливості, щоб багатодітні сім'ї, так як Тетяни Сагайдак із села Гориславці, і мільйони таких українських сімей, щоб вони не страждали від високих тарифів, низьких зарплат і низьких пенсій. Тому відновлення економіки, повернення поваги до людини праці, підтримка селян, робітників - це ключ до успіху України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ. Позицію фракції "Народний фронт" представить пан Савка, народний депутат. Запрошуємо вас до слова. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, я хочу подякувати перш за все Володимиру Литвину за цю роботу яку провели, що не нехтуючи певним часом, а іменно звертається увагу на ці проблеми, які в даний час є в нашій державі Україна. І кожен із нас повинен це робити для того, щоби ці проблеми виявляти і доносити, аби уряду робити, все можливе для того, щоби в подальшому їх не було. Тому що екологія - це саме найважливіше те, що в нас є, що нам дали наші батьки. І це ми повинні передати нашому майбутньому поколінню. так називаємі підприємці, які займаються забрудненням, екологічним забрудненням, ми повинні робити все можливе для того, щоби їх притягнути згідно чинного законодавства до відповідальності. Закон один до всіх. Тому по поводу цього. Так, в даний час Україна захлинається в смітнику, так воно і є. Де не подивишся, там завжди повинні бути певні керівники, які повинні робити все можливе для того, щоби навести порядок, цього немає. І ми повинні як народні депутати робити те, що... притягнути до відповідальності, приймати законопроекти для того, щоб притягнути до відповідальності тих керівників, які вчиняють збитки. І що стосується забруднення наших річок, наших озер нашої, нашої рідної землі, як на даний час ми знаємо прекрасно, особенно фермери, роблять все можливе і поливають землю цими отрутами, які на даний час невиносимі. Ми повинні це все брати під контроль і робити все можливе, щоб цього не було. Щоб нашу землю передати нашому майбутньому поколінню, так як нам передали наші предки. І ми повинні знати одне, що нам, крім нашої землі, другого немає, крім нашої землі. Тому ми знаємо так, повинні робити так, щоб гордитися нашою землею, щоб ні в якому разі не були забруднені і ні в якому разі не були певні так звані підприємці робили все можливе для того, щоб на цьому збагачувались. Ми повинні робити все можливе для того, щоб цього не було, щоб наша земля була чистою, вільною і природа була для нашого покоління і для нас. "Народний фронт" підтримує і буде підтримувати все для того, щоб було для наших людей, для нашого майбутнього покоління. Слава Україні! Шановні народні депутати України, наша фракція підтримує і розгляд даної постанови, і ми будемо голосувати за Постанову Верховної Ради про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейнах річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей. Це рішення вже перезріло, тому що з цією проблемою жителі Житомирської області, Баранівського і Новоград-Волинського району вже живуть декілька років. Декілька років поспіль вони переживають екологічну катастрофу і неодноразово зверталися і до Кабінету Міністрів України, і до Президента України, і до народних депутатів України. Як народний депутат України, розглядаючи перше, одне з перших звернень декілька років тому назад, я особисто зустрічався і з громадами населених пунктів, які живуть по по цих річках, відвідував і Понінківську картонну фабрику. І вдалось мені ознайомитися, і побачити, в якому ж стані знаходяться ці очисні споруди. Вони, дійсно, майже не працювали. І в той момент декілька років тому назад керівництво даної фабрики обіцяло і навіть робило вигляд, що почали і відновлювати відповідні очисні споруди. Але, як бачимо, пройшли вже роки, а ситуація кожен рік повторюється, більше того, вона кожен рік стає ще більш критичною щодо здоров'я і щодо життя жителів Житомирської області. Так вже склалося, що ця фабрика знаходиться на території Хмельницької області, але скиди відбуваються майже на кордоні з Житомирською областю. Тому всі негативні наслідки від роботи даного підприємства на собі приймають жителі Баранівського і Новоград-Волинського районів. Всі дії і місцевої влади, вони фактично фактично напираються на повне нерозуміння і протистояння з боку зокрема і чиновників Хмельницької області. На мій погляд, і Міністерство охорони навколишнього середовища повній мірі використало свій потенціал і свої владні повноваження для того, щоб захистити природу і людей. На жаль, майже бездіяла обласна Житомирська державна адміністрація, яка не змогла як узгодити дії відповідні зі своїми колегами з Хмельницької області, так, власне, і підняти на сполох і звернутися напряму до Президента України з тим, аби був оголошений надзвичайний стан на цих територіях. Тому в даному випадку Верховна Рада чинить правильно, звертаючись і до Кабінету Міністрів, і до Президента України України оголосити Баранівський і Новоград-Волинський райони зоною надзвичайної екологічної ситуації. Ми зобов'язані захистити людей. Дякую.

Нарешті шановні колеги підняли величезний пласт проблем саме з екології. Я вдячний Володимиру Литвину, що він саме зареєстрував цю постанову. Подивіться, у що перетворюється Україна. Буквально 3 дні тому в Житомирській області була заарештована машина півторатонного бурштину. Чи це робиться просто контрабандистами, які грабують українську землю? Ні, вона робиться під наглядом пильним влади. Далі. Що робиться в Луганській області? За 300 мільйонів гривень повинні були поставити насоси, які відкачують воду з шахтну. Ці насоси не були поставлені. Купили якісь насоси, які не відповідають сьогодні документам, ніхто нічого не перевіряє. Вважайте, що звернення Шахова до Генеральної прокуратури, до всіх силових органів, щоб повністю перевірили "Первомайськвугілля", "Лисичанськвугілля". Коли шахтарі сьогодні помирають там в шахті, коли сьогодні їм не виплачується заробітна плата, по 300 мільйонів гривень грабується на кожному кроці. Що стосовно українських лісів. Буду говорити не тільки за свій округ Біловодського району, Новопсковського району, Станично-Луганського району, де 20 тисяч гектарів землі сьогодні під сухим лісом, який поїдає короїд, може перекинутися на "зеленку", кажу, на ліс. Зелений ліс везуть кожну ніч составами, і що відбувається – ніхто його не заарештовує. Треба звернути увагу саме на цей напрямок в екологічній сфері. Сьогодні повітря ножем не проріжеш. Сьогодні онкологія на кожному кроці. На кожному кроці сьогодні епідемія на епідемії. Хто буде звертати увагу сьогодні на екологію, окрім нас, народні депутати? Бо саме народні депутати повинні розбиратися не тільки в себе в округах, а по всій країні. Шановні колеги, цю постанову треба підтримувати. "Воля народу" буде голосувати за неї. Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую, колеги. Я нагадаю, голосування буде за 9 хвилин. Зараз 9 хвилин для виступів народних депутатів. І всі представники фракцій мають змогу за 9 хвилин забезпечити присутність усіх народних депутатів на місцях. Отже, зараз 9 хвилин - виступи від народних депутатів. Через 9 хвилин буде голосування. Я прошу всіх голів фракцій за 9 хвилин забезпечити присутність депутатів в залі. Прошу провести запис для виступу від народних депутатів.

Шановний Голово, шановні колеги, сьогодні на вас дивиться як мінімум 300 тисяч людей, які потрапляють в цю зону екологічного лиха. Сьогодні на вас дивиться молода сім'я із села Глибочок Баранівського району. Молода сім'я із селища Першотравенськ Баранівського району. Сьогодні на вас дивиться учасник АТО із Новоград-Волинського. Вони дивляться на вас із надією, що це рішення буде прийнято. І що вони відчують, що не залишені наодинці зі своєю бідою. Бо вони запитують з надією в голосі, а чи можна їм народжувати дітей? І де гарантія, що ці діти народяться здоровими за такої екологічної ситуації? При цьому, шановні колеги, просив би враховувати і ту обставину, що Житомирська область, як і інші області України, але особливо Житомирська і Київська області, вражені Чорнобилем. Взяти такий район, як Ємільчинський. Це 80 відсотків територій, які зазнали радіаційного забруднення. 25 тисяч людей, вдумайтесь, люди які переважно сільське населення, які зайняті сільськогосподарськими роботами на своїх присадибних ділянках, на городах, вони підписали звернення до Верховної Ради України. Це крик їх, це благання, це, якщо хочете, вимога і сподівання, що Верховна Рада України їх почує. Відповідні рішення прийняли міські, районні, селищні і сільські ради з проханням не лише підтримати їх, прийнявши відповідне рішення, яке би дало надію на розв’язання цієї проблеми, але з вимогою, щоб правоохоронні органи довели розслідування справи до логічного завершення, встановили винуватців як правило і для початку хто є кінцевим власником цього підприємства. Бо добитися неможливо. Більше того, якщо навіть обласна державна адміністрація захищає їх, але справа в тім, що ці підприємства, як правило, зареєстровані в інших областях і знайти правду абсолютно неможливо. І нам, окрім всього іншого, треба було прийняти законодавче рішення, що підприємства, їх відокремлені підрозділи реєструються там, де вони здійснюють практичну виробничу діяльність, щоб можна було місцевим органами влади контролювати їх. Я розумію, що є проблема зараз з голосами. Шановний пане Голово, так, може, тоді провести сигнальне голосування чи рейтингове голосування? Дякую. Пане Володимир, ви ж знаєте, що не може бути перерваний розгляд постанови. Але я думаю, ми за 6 хвилин закличемо, всі зайдуть в зал. Отже, колеги, я звертаюсь до голів фракцій, звертаюсь публічно: через 6 хвилин голосування, я прошу, щоб усі народні депутати були на робочих місцях і прошу Секретаріат Верховної Ради оголосити про це. Є загальна підтримка цієї постанови. Я прошу усіх прибути в зал. А зараз надаю слово для виступу. Тіміш передає Рибаку. Включіть, будь ласка, мікрофон, Рибак. 13:35:10 РИБАК І.П. Рибак, 202 виборчий округ, Чернівецька область, Комітет з питань екологічної політики, природокористування і подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. "Забруднена вода губить більше людей, ніж війни і всі інші форми насильства разом взяті", - ці слова прозвучали у доповіді Організації Об'єднаних Націй, опубліковані з нагоди Всесвітнього дня води, який відбувається щорічно 22 березня вже більше 20 років. Людство оцінило загрози, які перед ним стоять в частині забруднення водойм. В Україні щороку до наших водойм потрапляє - вдумайтесь в цю цифру - 300 мільйонів кубометрів нечистот. Це промислові стоки, це каналізаційні стоки. А як ми з вами з цим боремось? Насправді, дуже актуальні питання зараз підняті у цьому проекті постанови. І однозначно я закликаю всіх підтримати і проголосувати за прийняття цього проекту постанови. І реальної реакції на ті речі, які відбуваються на території Хмельницької і Житомирської областей, в басейні річок Хомора та Случ. Але чому це так відбувається, ми повинні для себе відповісти, самі перш за все. Напевно, тому, що система природоохоронного контролю є недосконала. Напевно тому, що суди неправильно працюють. Бо сьогодні тут, під час розгляду цього проекту постанови, вже звучали запитання, а що робило міністерство. А міністерство насправді позивалось неодноразово до судів, але суди, на жаль, відмовляють міністерству, і міністерство не може бути дієвим у цьому питанні. Відповіддю позитивною би на цю проблематику було голосування за Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запровадження європейського досвіду про здійснення державного природоохоронного контролю) за номером 8026, який вже більше року стоїть, у нас зареєстрований, лежить у стінах українського парламенту. Але руки ніяк у нас не доходять до того, аби їх розглянути. Так, як і вчора, під час розгляду проекту Постанови про парламентські слухання на тему стану і перспектив екологічної політики в Україні, теж український парламент не спромігся його прийняти. Тому, шановні колеги, давайте зараз підтримаємо Володимира Михайловича. Підтримаємо всіх житомирян, всіх людей, які споживають воду з цих річок, які користуються цими водами на території Хмельниччини і Житомирщини, і проголосуємо "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, зараз буде заключний виступ. Я звертаюсь до усіх фракцій в парламенті, звертаюся до груп: "Волі народу" і "Відродження". Подивіться, через три хвилини голосування, ви, очевидно, маєте між собою комунікацію. Будь ласка, знайдіть і запросіть в зал народних депутатів. Зараз заключний виступ. Це йдеться про долі звичайних людей і йдеться про підтримку людей. Я прошу всіх повернутися в зал, припинити будь-які політичні дебати і бути в залі. Зараз заключний виступ, я прошу нікого не виходити з залу, а навпаки всім заходити в зал. Зараз до слова запрошується Береза Борислав Юхимович. Після цього голосування. Прошу всіх повернутися в залі. Ще недавно я був в Житомирській області, мене возили і показували Олешківський район. Те, що я побачив там, не дивує - жахає. Це лунний пейзаж, це промисловий видобуток бурштину, це те, що робить з країни взагалі незрозуміло що. Коли б ви побачили це, ви б зрозуміли, що екологічна проблема в Україні вже не дзвонить дзвоник - вона в набат і потрібно цим займатися. Це питання, яке підняв пан Литвин, воно, дійсно, вже назріло. Але чи назріло воно тільки в Житомирській області? Ні. Подивіться, що відбувається в Києві, подивіться на Дніпро, який зараз в жахливому стані. Подивіться на те, що воду, яку п'ють кияни, вона не відповідає жодним нормам. Подивіться на те, що відбувається зараз з Десенкою, яка на Троєщині у жахливому становищі. Подивіться на озеро Алмазне, яке зараз забруднене і в нього скидається що завгодно, подивіться на всі інші міста. На жаль, на жаль, екологія в країні в жахливому становищі. Більше того, на жаль, такі питання піднімаються дуже вкрай рідко. І зараз я бачу, що воно буде завалено тут, тому що за інавгурацію вже проголосували, і голосів я не бачу. Якщо проголосують, це буде диво, диво, яке може допомогти окремим українцям. А що робити з іншими українцями? Що робити з тими киянами, які зараз у жахливому стані не розуміють, як жити далі? Що робити з тим, що очисні споруди в Києві потребують мусороспалювальним заводом, вибачте, переробним заводом "Енергія" на Харківському масиві в Києві, на якому потрібно міняти фільтри вже майже 15-20 років тому і вони не міняються? Що робити? І на тлі всього цього я чую історію, що на Троєщині хочуть розбудувати новий мусороспалювальний завод, який буде забруднювати вже екологію Троєщини. Те, про що ми кажемо. Побудувати, щоб люди там здихали. Так такого не буде. Ми бачимо, як на Житомирщині зараз люди страждають. І на Троєщині повинні страждати теж? Так, може, будемо вирішувати це питання всієї України, а не рятувати тільки Житомирщину? Може, всі зрозуміють, що питання екології – це питання майбутнього країни, це питання, де будуть жити наші з вами діти, онуки, нащадки. Це питання взагалі, чи ми будемо жити чи виживати? Саме тому, я хочу звернути увагу, що голосувати треба, але не тільки за цю постанову, а взагалі за відновлення екології в України, бо нам тут жити, а не виживати, і треба рятувати країну. Дякую. Отже, колеги, я ще раз наголошую, я бачу візуально: в залі ще не є достатньо депутатів. Я прошу зараз всіх запросити в зал, ми фактично вже переходимо до прийняття рішення. У нас тільки не виступала "Самопоміч". ще одну хвилину, Олег Березюк, включіть мікрофон. І я прошу всіх запросити в зал, колеги, всіх бути в залі. Прошу заходити в зал. Зараз Березюк, одна хвилина. Відсутність верховенства права в державі, відсутність контролюючої функції міністерств, правоохоронних органів, не те що відсутність, а залежність від олігархічних кланів, які займаються виключно вульгарним підприємництвом, зловживаючи ресурсами країни і людьми, приводить до екологічної ситуації в країні, яка є катастрофічною. І сьогодні я хочу тільки згадати два міста Західної України: Стебник, який на межі екологічної катастрофи, протягом десятки років ніхто не звертає увагу і не збирається; і Борислав, який знаходиться на чорному злоті і міг би, по великому рахунку, забезпечувати ресурсами енергетичними половину країни, сьогодні виживає на межі екологічної катастрофи. Сьогодні держава не займається збереженням ресурсів і якісним їх використанням. Вона займається допомогою олігархам. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця, з урядових лож, з гостьових лож повернутися в зал, щоб вам не доводилось переголосовувати по кілька раз. Також я прошу всіх зайти на свої робочі місця, приготуватись до голосування. Це підтримка простих людей, які сьогодні і зараз чекають нашого рішення, сотень тисяч простих людей. Тому я прошу відповідально, кожний голос буде мати вагу, приготуватись до прийняття рішення. Поверніться на робочі місця. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. Готові? Так. Будь ласка. І я ставлю на голосування проект Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей (№10162). За пропозицію комітету пропонується проголосувати за основу та в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати 10162 за основу і в цілому. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Підтримуємо наших співгромадян, колеги, це не політика. Голосуємо.

Не встигли. Зараз ми повернемося. Подивіться, кого немає в залі. Не виходьте із залу в цей момент! Це буде персональна відповідальність. Хто вийде в цей момент із залу, це буде персональна відповідальність. Я зачитаю по фракціях. Прошу заходити в зал. Не виходьте із залу, я прошу! По фракціях зачитаю: "Відродження" – 1, позафракційні – 28. Отже, колеги, зараз я поставлю на повернення. Прошу всіх зайняти робочі місця, приготуватися до голосування і бути на робочих місцях, бо ви просто не встигаєте, коли ви знаходитесь не на робочому місці. Прошу приготуватися. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації (№10162). Прошу повернутися до голосування за цю постанову. І прошу відповідально, кожний голос, підтримати людей, які сьогодні перебувають під загрозою екологічного лиха. Прошу голосувати і прошу підтримати за повернення. Голосуємо, колеги, підтримуємо! Голосуємо! Прошу за повернення проголосувати. Прошу підтримати. Я бачив, не встиг Курячий, не встигла Кондратюк. Зараз я поставлю ще раз. Колеги, будь ласка, кілька депутатів зайшло у зал. Тільки я вас прошу, під час голосування будьте на робочих місцях. Будьте на робочих місцях! Отже, зараз я поставлю на повернення. Зайдіть у зал, не виходьте із залу. Ми ж… кілька голосів бракує. Ну ж, будьте відповідальними, не виходьте із залу, колеги. Отже, я ставлю другий раз пропозицію, щоби проект Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ (10162), повернутися до розгляду цієї постанови. І прошу наголосити, кожен голос має вагу, і тому прошу бути на робочих місцях і голосувати. Прошу підтримати повернення. Прошу проголосувати за повернення до розгляду цієї постанови. Прошу голосувати і прошу підтримати. Колеги, уважно, відповідально голосуємо, підтримуємо людей, підтримуємо наших громадян. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо. За-215 Стало менше, а не більше. Це, колеги, це якісь інтриги в залі? Хтось бавиться з тими голосами? Ну, стало менше, ніж було, а підійшло депутатів, як мінімум, п'ятеро. Хто проти цієї постанови, оголосіть просто. Я прошу зайняти робочі місця. Будь ласка, займіть робочі місця. Я не розумію, якщо є якась інтрига, ви, будь ласка, повідомте публічно. Йдеться про підтримку громадян, які потерпають від екологічного лиха. Тут не може бути ні політики, ні коаліції, ні опозиції. Будь ласка, займіть робочі місця, заходіть в зал, займайте робочі місця. Я ще раз поставлю на повернення. І, будь ласка, не бавтеся з тими питаннями. Готові, так? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Постанови 10162. Прошу усіх підтримати, прошу проголосувати за повернення, прошу кожного взяти участь в голосуванні. Прошу підтримати повернення, прошу проголосувати за повернення. Голосуємо, підтримуємо, колеги, підтримуємо, голосуємо, це підтримка наших громадян, голосуємо.

"Воля народу" – 4, "Відродження" – 2, але підійшло ще кілька депутатів, позафракційні – 28. Отже, прошу змобілізуватися зараз. Підійшло кілька депутатів, ми зараз зможемо це провести. Я прошу всіх зайняти робочі місця, не виходити з залу. Я прошу приготуватись до голосування. І я першою ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей (№ 10162), перше голосування – за повернення. Я прошу всіх, хто утримувався, підтримати. Це буде правильним. Я прошу підтримати повернення і прошу проголосувати. За повернення голосуємо, колеги. Кожен голос має вагу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо, голосуємо. Прошу всіх присутніх у залі підтримати. В залі є голоси. Повернулись, повернулись. Тепер прошу всіх змобілізуватись, не виходити з залу. Хто не проголосує, то буде того персональна відповідальність перед тими людьми. Прошу змобілізуватись, прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей (№ 10162), за пропозицію комітету – за основу і в цілому. Прошу всіх підтримати, кожного голосувати. Прошу проголосувати, голосуємо, підтримуємо, колеги. Підтримуємо постанову, голосуймо злагоджено, відповідально. Підтримуємо. Прошу проголосувати, підтримуємо. Кожен голос, колеги. Я не буду більше вертатись, будьте уважними.

Я ставлю на рейтингове голосування проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до ООН, Парламентської Асамблеї, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації. Це постанова Чубарова. Я ставлю її на рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це рейтингове. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Рейтингове голосування. І наступна, яка є в порядку денному. Я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України (9219). Рейтингове голосування, лишень рейтингове. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Це тільки рейтингове голосування. За-166 Це були рейтингові голосування для того, щоб ми бачили, яка ситуація в залі. І тепер я хочу повідомити, що в нас є кілька оголошень, які ми маємо прочитати в сесійний час. І я зараз запрошую до зачитання оголошень Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко. Будь ласка. 13:54:25 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, до президії надійшло кілька оголошень. Дозвольте мені їх зачитати. По-перше, МФО "Рівні можливості" запрошує зараз жінок, які входять до МФО "Рівні можливості", зробити традиційну фотографію у вишиванках на сходах. Так, це "Рівні можливості". Друге оголошення, дуже важливе. До президії надійшло… Чоловіки можуть фотографувати. Жінки збираються на сходах. Друзі, тепер серйозно. До президії надійшло кілька наступних оголошень. Перше. Від народного депутата Юрія Дерев'янка, картка якого не спрацювала під час голосування за проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", і він просить його рахувати як "за". Від народного депутата Бандурова, який просить зарахувати його голос "за" за проект Постанови про дату, час і місце проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним Президентом (№ 10270-2) відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата Березкіна зі складу депутатської групи "Воля народу" та його входження до складу депутатської групи "Партія "Відродження". О 14 годині 15 хвилин відбудеться засідання неформальної групи "Мінська платформа" за участі Уповноваженого Президента з мирного врегулювання Ірини Геращенко, де вона представить свій звіт за роботу за ці роки. Запрошую усіх учасників і депутатів групи "Мінська платформа". Ще низка оголошень, шановні колеги.

як наголошує Голова Верховної Ради України, шановні колеги, до Дня вишиванки в кулуарах проходять виставки народних майстринь, і ми запрошуємо всіх колег… З Волині, як підказують народні депутати, що представляють Волинь. І ми просимо всіх народних депутатів доєднатися до того, щоби побачити ці прекрасні твори народного мистецтва. А жінок - народних депутаток запрошуємо на колективне фото МФО "Рівні можливості". Дякую. приєднуюсь і запрошую всіх до виставки, яка є в кулуарах до Дня вишиванки. Це справді є символічний день для українців у всьому світі. І хочу наголосити, що о 16 годині ми продовжимо роботу Верховної Ради України. Зараз згідно Регламенту я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. І о 16 годині я запрошую усіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую вам.